Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 4. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt, head kolleegid, palun kohaloleku kontroll!

32. Nüüd on võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Asume tänase päevakorra esimese punkti juurde. Täna on meil päevakorras kokku kaheksa kaheksa punkti. Neist esimene on Riigikohtu esimehe Villu Kõve ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Enne selle arutelu algust tutvustan ma teile selle arutelu korda. Kõigepealt saab Riigikohtu esimees Villu Kõve Kõve pidada ettekande kuni 30 minutit ja juhataja võib seda aega pisut pikendada, kui on soovi. Seejärel on küsimused. Iga Riigikogu liige saab esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse ja küsimuse esitamise aeg on üks minut. minut. Seejärel avame läbirääkimised ja sõnavõttudega saavad esineda fraktsioonide esindajad.Ja nüüd on mul hea meel paluda siia Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikohtu esimees Villu Kõve. Palun! Tervist, austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! On aeg teha ettekanne kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Õigemini oli see aeg küll kevadistungjärgul seaduse järgi, [aga] olude sunnil on see liikunud sügisesse.

Esmalt saan märkida, nii nagu ma olen ka varasemalt ikka saanud kinnitada, et kohtusüsteem toimib ja toimib jätkuvalt üldiselt korrakohaselt. Tagatud on sõltumatu ja erapooletu õigusemõistmine ja üldiselt ka kohtuasjade lahendamine mõistliku aja jooksul. Samas aga seisame silmitsi muret tekitavate tendentsidega ja jätkuvalt lahendamata probleemidega. Kohtuasjade arvust ja kohtumenetluse kiirusest. Esmalt numbritest. Õigusemõistmise võrdlustabelis, Euroopa Liidu õigusemõistmise tulemustabelis "Justice Scoreboard 2023" paigutatakse Eesti kohtusüsteem tõhususes ja menetluste kiiruses jätkuvalt Euroopa Liidu riikide etteotsa. Eesti esimeses kohtuastmes tsiviil‑ ja haldusasjade lahendamiseks kuluva koguaja võrdluses jätkuvalt teisel kohal, Taani järel. Kokkuvõtvalt on Eesti kohtumenetluse kiirus kolmes kohtuastmes tsiviil‑ ja kaubandusasjades kuuendal ja haldusasjades neljandal kohal Euroopas. Seejuures on meie riigi rahaline panus kohtusüsteemi ning kohtunike ja advokaatide arv 1000 elaniku kohta pigem tabeli viimases kolmandikus. Samas peame tõdema, et kohtute töökoormus on tasapisi tõusmas, jõudlus tasapisi langemas ja menetlustähtajad pikenemas. See on fakt, mida eitada ei saa. Tsiviilasjades on koormuse tõus nähtav, eriti on suurenenud võlavaidluste arv. Eelmine aasta saabus maakohtutesse lahendamiseks 35 089 tsiviilasja, mida on 2,4% rohkem kui 2021. Ja lisaks maksekäsuasju, väikesi võlavaidlusasju on 51 712, mida on 2021. aastaga võrreldes koguni 18,4% rohkem. Vaatamata

aga menetlusajad on kahjuks pikenenud. Eelmine aasta lahendatud haldusasjade keskmine menetlusaeg oli koguni 149 päeva, 2021. [aastal] oli [see] 127 päeva, selle aasta esimesel poolel 162 päeva. Tendents on kahjuks väga negatiivne.

mulle antud kaasa arvestuslik, selline tunnetuslik näitaja. Halvenemine kajastub kahjuks ka Riigikohtu menetlusstatistikas, iseäranis tsiviilasjades. Statistika taha vaadata on keeruline, eks me räägime sellest siin täna veel. Aga põhjuseid on mitmeid. Ilmselt on [üks põhjus] see, et vaidlused on läinud detailsemaks, mahukamaks ja keerukamaks, aga ka seesama põlvkonnavahetus, millest ma täna põhiliselt tahan rääkida, on ilmselt siin üks osaline.

2022 tehti institutsioonide usaldusväärsuse uuring, mille järgi usaldas Eesti kohtuid 67% vastanuist. Aasta varem oli [see] number 71%. Väikesest langusest on siiski raske mingeid suuremaid järeldusi teha. Kohtusüsteemi usaldusväärsust kinnitab ka asjaolu, et kohtunike distsiplinaarsüütegude arv on väike ja süsteem suudab oma muredega ise toime tulla. Eelmine aasta mõisteti süüdi kaks kohtunikku asjade menetlemisega viivitamise eest. Sel aastal on mõistetud süüdi üks kohtunik õigusemõistmisest põhjendamatus keeldumises. Euroopa kohtute haldamise nõukodade võrgustik korraldas eelmine aasta Euroopa kohtunike seas uuringu kohtunike sõltumatuse teemal. Sellest raportist selgub, et kohtunike sõltumatuse näitajad on Eestis kõrged. Küsitlusele vastanud ligikaudu 30% Eesti kohtunikest hindas üldiselt tajutavat kohtunike sõltumatust riigis kümnepalliskaalal keskmiselt hindega 8,8, oma personaalset sõltumatust isegi mõnevõrra kõrgemalt, hindega 9,2.

Riigikohtusse laekus eelmine aasta 1946 taotlust, millest menetleti 241 ehk 12%. Kokku lahendati 201 kohtuasja. Põhiseaduslikkuse järelevalves tegi Riigikohus eelmine aasta 12 lahendit. Sellel aastal on neid tehtud juba 28,

Pisut lahendite sisulisest poolest, et anda ülevaade seaduste ühetaolisest kohaldamisest. Riigikohtu üldkogu kui Riigikohtu kõrgeim organ lahendas eelmine aasta üheainsa asja, kuid tegu oli väga olulise küsimusega, mis puudutas Eesti õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorda

Analüüsiti Vabariigi Valitsuse kehtestatud niinimetatud koroonapassi nõudeid, analüüsiti ka kohalike omavalitsuste kohustusi ja õigusi kinnisasjadele sundvalduse seadmisel ja muu hulgas looduse kaitsel. Käesoleval aastal on leitud, et kohalikud omavalitsused peaksid tagama lastele lasteaiakohad. Samuti on lahendites käsitletud näiteks kinnisasja avalikes huvides omandamise menetlust. Viimaste valimiste kohta esitati Riigikohtule 18 kaebust, millest enamik puudutas elektroonilist hääletamist. Riigikohus leidis, et elektroonilise hääletamise reeglid peaksid olema täpsemalt kirjas seaduses või vähemasti muus õigusaktis. Halduskolleegium tegi eelmine aasta olulisi lahendeid, muu hulgas ehitusõiguse, looduskaitse, kohaliku omavalitsuse volikogu kandidaadi elukoha nõuete, ühistranspordi korraldamise lepingute ja Konkurentsiameti järelevalve kohta, samuti käsitles äriühingu vastutust töötajate põhjustatud maksuvõla eest. Kõik viited lahenditele on antud kirjalikus tekstis. Tsiviilkolleegium käsitles oma 2022. aasta lahendites muu hulgas allikakaitset kohtumenetluses, juurdepääsutee talumise tasu, spordivõistluste tulemuste vaidlustamist ja solvava postituse autori kindlakstegemist eeltõendamismenetluses. Riigikohtu kriminaalkolleegium lahendas eelmisel aastal ka mitu avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all olnud kriminaalasja, mis puudutasid kuritegelikku ühendust, liiklusõnnetuse põhjustamist, aga ka mitmeid perevägivalla ja lapse seksuaalse ärakasutamise asju. Samuti selgitas kriminaalkolleegium põhiõiguste aspektist kahtlustatava kinnipidamist, süüdistatava vahistamist, kahtlustatava ja tema lähedase keeldumist kuriteo tõendamisele kaasaaitamisest, patsiendisaladuse ulatust kriminaalmenetluses ja vastutust psühhotroopsete ainete käsitlemise eest. Käesoleval aastal on kriminaalkolleegium juba teinud lahendeid ajakirjanike trahvimise kohta kriminaalasja kohtueelse uurimise andmete avalikustamise eest, diplomaadi vastutuse kohta väärteo toimepanemise eest ning toimingupiirangute rikkumise ja elektriliikurite juhtimise õiguse kohta.

Eelmisel aastal lõpetas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee kahe Eesti kohta tehtud otsuse täitmise järelevalve. Rikkumisi leidis Euroopa Inimõiguste Kohus Eestis ainult kahes asjas eelmisel aastal. Kohtuasjas KaldaversusEesti tuvastati inimõiguste konventsiooni artikli 8 "Õigus era‑ [ja perekonna]elu austamisele" rikkumine, kuna vangla keeldumine korraldada lühiajalisi kohtumisi

kuna kaebajate pikaajaliste kohtumiste keeld ei olnud piisavalt põhjendatud. Selle aasta alguse seisuga oli inimõiguste kohtus pooleli 13 Eestile vastamiseks saadetud asja arutamine. Euroopa Kohus tegi eelmine aasta Eesti kohtute esitatud eelotsusetaotluste kohta kokku neli lahendit. Eesti kohtud esitasid kolm uut taotlust. uut taotlust. Menetlus on pooleli neljas asjas, mis puudutavad riigiabi, keskkonnateabe andmist, põllumajandustoetuste tagasinõudmist ja investeerimisprojekte. See oli ülevaade kohtust, nii meie oma kohtuastmetest kui ka [sellest], mis Eesti asjadega toimub inimõiguste kohtus ja Euroopa Kohtus. Nüüd põhilise mure juurde: kohtunike põlvkonnavahetus. Eesti kohtusüsteemis on põlvkonnavahetus hoogne ja see on käimas. Lähema viie aasta jooksul võib pensionile jääda lausa 65 kohtunikku. Selle aasta 5. oktoobri seisuga on juba pensioneerunud kaheksa kohtunikku ning veel 22 kohtunikku on avaldanud soovi jääda pensionile 2023 ja 2024.

Seejuures on kõige keerulisem olukord tsiviilvaldkonnas, kus 13 kohtunikukohale kandideeris erinevatel konkurssidel kokku vaid 16 inimest. Ehk reaalne kandideerimiskoefitsient on 1,23 ühele kohale.

kui 2017 oli neid 10, siis eelmine aasta 24 –, siis kohtunikueksamile soovijate arv on samal ajal pidevalt vähenenud. 2017 soovis kohtunikueksamit teha 58 inimest, eelmine aasta kõigest 22. Nii me olemegi jõudnud olukorda, kus meie esmaseks mureks ei ole enam puudus mitte materiaalsest ressursist niiväga, vaid inimestest, ja seda mitte ainult kohtunikkonnas, vaid ka prokuratuuris ja advokatuuris. Meil lihtsalt ei jätku enam piisava kvalifikatsiooni ja sobivate isikuomadustega kandidaate, täitmaks põlvkonnavahetusest tingitud auku. Lisaks kohtunikele ei suuda me enam leida ka kohtujuriste, kelle konkursid kukuvad järjekindlalt läbi, leidmata kandidaate. Seda vaatamata asjaolule, et igal aastal lõpetab ülikoolis õigusteadlase diplomiga sadu noori ja kohtuniku ega kohtujuristi palk ei ole justkui iseenesest halb ja sobivate kandidaatide otsimiseks tehakse ka tööd. Ei ole nii, et me ootame, et keegi tuleks. Praegu on meie põletavaim valikukoht sisuliselt see, kas täita vabad kohad inimestega, kes parasjagu on kättesaadavad ja minimaalse tasemega lati ületavad, või öelda, et kohtuniku eluaegsesse ametisse saame nimetada siiski vaid igas mõttes kõrge tasemega juriste, ja kuni neid saadaval ei ole, tuleb kohad jätta täitmata ja oodata, kuni neid inimesi tuleb juurde. Kohtunikkond on pigem toetanud teist alternatiivi.

On selge, et kohtusüsteem ja õigusriik vajavad toimimiseks ka kvaliteetselt mehitatud prokuratuuri ja advokatuuri. Kuna parimad noored värvatakse juba ülikooli esimestel kursustel erasektorisse, on avalik sektor olnud siin oma personalipoliitikaga sabassörkija. Praeguses olukorras peaks riik oma avaliku teenistuse loogika ja usu avalikesse konkurssidesse ja diplomeeritud kandidaatidesse üle vaatama. Sel hetkel, kui meie kuulutame välja konkursi, on paremad kandidaadid juba ammu läinud, ütleme niimoodi lühidalt võttes. Noorte töötamine ülikooli ajal on muutunud kahjuks normiks, mitte et seda tuleks heaks kiita, aga see on fakt. Kuigi tudengeid justkui jätkub, ei vali nad enam lõpuks suures osas klassikalisi juuraerialasid, vaid leiavad töö hoopis mujal sektorites.

Kohtunikuamet on noorte silmis kohati kivinenud ja vanamoodne eriala, mis ei suuda enam konkureerida võrdväärselt paljude uute, ahvatlevate, säravate ametitega. Ainuüksi palgaga enam inimesi ei meelita. Ameti eluaegsus võib aga mõjuda teinekord sootuks peletavana. Uute inimeste värbamisel peame arvestama põlvkondadevaheliste erisuste ja [erinevate] arusaamadega tööst ja elust üldse. Peame arvestama noorte ees seisva avara valikuga. On avaldatud arvamust, et 20 aasta pärast töötab 65% meie lastest ametites, mida praegu veel üldse olemaski ei ole. Uus põlvkond soovib väidetavalt pühendada vähem aega tööle, eriti ülekoormusega tööle, ning mitte teha ületunde, hinnates varasemast enam pehmeid väärtusi. Soovitakse töötada paindlikult, kaugtööl, osakoormusega, selgete ülemuse-alluva suheteta ühtses tööperes, võtta piisavalt aega perele, õpingutele ja hobidele. Olulisem kui varem on uuele põlvkonnale võrdne kohtlemine ja tunnustamine töö eest ning pidevad karjääri‑ ja hariduse omandamise võimalused. Peame sellega arvestama ja mitte kasutama nende suhtes seniseid töönarkomaanide standardeid. Vastasel juhul ei ole meil lõpuks enam üldse kedagi süsteemi võtta. Käesoleval aastal tehti kohtunikuameti kuvandi uurimus potentsiaalsete kohtunike, tulevaste kohtunike seas, kes võiksid huvituda ametist. Kohtunikuamet on õigusvaldkonna magistriüliõpilaste seas alles kolmas valik advokaadi ja avaliku teenistuse juristi järel. Mujal töötavad juristid, kes on praegu ametis, tõid põhjusena, miks nad ei soovi töötada kohtuniku või kohtuametnikuna, väga palju välja töökorralduse jäikust – seda, et ei saa piisavalt valida töökoormust, ‑aega ja ‑kohta ega kitsamalt spetsialiseeruda –, aga ka puuduvaid või ebaselgeid edasisi karjäärivõimalusi. Advokaatide ja prokuröride seas on oluliseks argumendiks kohtunikuameti valimise vastu ametiga kaasnevad piirangud. Juriste paneks kohtunikuna töötamise kasuks otsustama mõistlikum töökoormus, selle reguleerimise võimalus, ametiga kaasnevad hüved, nagu suurem töötasu, tasu vastavus töökoormusele, sotsiaalsed tagatised, peamiselt pension, aga ka pikem puhkus puhkus ja paindlikud töötingimused, vähemalt osaline kaugtöövõimalus, tööaja ja ‑koha valiku võimalus, osakoormusega töötamise laiem võimaldamine. Magistriüliõpilased peavad kohtunikuameti populaarsuse suurendamise oluliseks lisaks kaasaegseid sotsiaalseid tagatisi,

Ütlen vaid seda, et viimasel viiel aastal on kohtunikueksamit teinud 126 inimest ja esimesel korral tegi selle positiivselt vaid 31, teisel korral 9. Keskmiselt õnnestub alles iga neljas eksami sooritamise katse. Ka see räägib millestki, ma arvan. Mida teha? Riik saaks muuta kohtunikuametit atraktiivsemaks sotsiaalsete garantiide täiendamisega. Väikese žestina võiks alustada kaotatud töövõimehüvitise taastamisest kui sisuliselt riigipoolsest kindlustusest ametiriskide vastu. Praegu langeb end riigi heaks vigaseks töötanud kohtunik süsteemist väljudes sisuliselt vaesusse, mistõttu oleme neid mõistvate kolleegide toel ja teiste [poolt] töö ärategemise najal hoidnud süsteemis edasi, hoidnud inimesi, kes füüsilise või vaimse seisundi tõttu tegelikult ei peaks kohtunikuna töötama. Nad tuleks tervise tõttu ametist vabastada, nagu näeb ette alusena ka kohtute seadus, paraku korda vabastamiseks seaduses ei ole ja see on tekitanud vaidlusi. Vastavad muudatusettepanekud on jõudnud kord ka siia Riigikogu saali, eelmise Riigikogu kätte,

Kohtunike palgale ei saa alustava kohtuniku vaatest täna mitte midagi oluliselt ette heita, seda peab tunnistama iseenesest. Samas me näeme, et see põhimõte – kõigile sama astme kohtunikele ühesugune palk –, mille järgi me oleme siin elanud, ei ole mingist faasist alates enam motiveeriv, kuna palk ei sõltu ei tööpanusest, kvalifikatsioonist ega töötatud ajast. Palgakorraldus võiks koosneda sellest fikseeritud põhitulust, aga peaks olema ka mingi nii-öelda motivatsioonifond, et motiveerida inimesi rohkem panustama, ennast koolitama, omandama teaduskraade, spetsialiseeritud teadmisi. Samm õiges suunas on olnud roteerumise lihtsustamine kohtunike ja kohtuametnike vahel, parandades neid tagasitulemise garantiisid, mida seadusandja on teinud.

garantiid, KRAPS‑i indeksit. Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muudatus ju puudutakski tegelikult mitte niivõrd kedagi muud kui just justiitsvaldkonna töötajaid: kohtunikke, kohtuametnikke, prokuröre.

Välistada ei saa, et palgatingimuste halvenemisel lahkub töölt ka osa [selleks tööks] vajalike teadmiste ja ametioskustega kohtunikke ja kohtujuriste. On erinevaid seisukohti. Mina arvan, et pingelises eelarveseisus tuleks pigem jätta neid kohtunikukohti täitmata ja püüda siis hakkama saada väiksema ressursiga ja leppida võimaliku menetlustähtaegade venimisega, kui sisuliselt minna palga kärpimise teed. Lisaks on see loomulikult järjekordne nukker näide sellest, kuidas riik suhtub enda antud lubaduste pidamisse, mis meie hinnangul omakorda õõnestab riigi usaldusväärsust. Lisaks

Kandidaadid saaksid aga väärika võimaluse kohtunikuametit tähtajaliselt proovida, kas või osakoormusega, ilma et sellega kaasneks sobimatuse korral dramaatilist ametist vabastamist. Selline süsteem on teadaolevalt ka mitmetes välisriikides.

olnud, vist, kui ma õieti mäletan. See võib peletada ka kandideerimast, eelkõige advokaate, kelle kliendisuhe võetakse [enne] riigisaladusele [juurdepääsu] loa [andmist] jälgimise alla. Oleme põhjendamatult jäigad ka osakoormusega töötamise lubamisel, tolereerides seda praegu vaid lapsehoolduspuhkusega seonduvalt. Olukorras, kus häid inimesi napib, võiksime lasta teha rohkem osakoormusega tööd ja saaksime samuti ehk häid spetsialiste näiteks ülikoolipersonali seast või teistest riigiametitest. Samuti saaksid noored proovida tööd alguses osakoormusega, mis ehk ka huviliste ringi laiendaks. See oleks ka võimalus hoida süsteemis kogenud kolleege, kes on väsinud täiskohaga rühmamisest, kuid kes pensionile siirdudes tahaksid ja ka suudaksid ehk osakoormusega edasi panustada. Kohtuniku pensioneerumine ei pea

Lisaks võiksime pensioneerunud kohtunikest ja miks mitte ka muudest riigiametnikest või ka advokaatidest ja prokuröridest luua asendus‑ või varukohtunike korpuse, kellel oleks kohtuniku kvalifikatsioon ja valmisolek keerulisel ajal vajadusel tulla appi asju lahendama. Seda kõike praegu seadus ei võimalda.

või inimesed, kes ei ole nõus või valmis end koolitama tempokalt muutuvas õigusmaailmas. Tagasiside saamine oma tööle ja võimalus seda hinnata on enamiku maailma kohtusüsteemide loomulik osa ning ka meie ei peaks seda pelgama. Loomulikult on vajalik, et hindamine oleks objektiivne ja erapooletu, ei läheks vastuollu eluaegsuse garantiiga ega saaks muutuda kellegi tagakiusamiseks ebasobivate lahendite eest. Töökorraldusest kohtus. Minu arvates vajab kohtusüsteem jätkusuutlikkuse tagamiseks põhimõttelist ümberkorraldamist. Esmalt tuleks leida võimalused maksimaalselt ja ühtlaselt ära kasutada kogu meie käsutuses olev inimressurss. Teiseks tuleb nendes töölõikudes, mida saab automatiseerida ja [kus saab] rakendada tehisintellekti, hakata sujuvalt seda rakendama. Kolmandaks tuleks kogu kohtute juhtimine ja töökorraldus muuta paindlikumaks ja meeskonnakesksemaks. Ma arvan, et aeg on küps ühendada ühes kohtuastmes kohtud. Meil võiks olla üks maakohus, üks halduskohus ja üks ringkonnakohus asutusena. Selle väärtus oleks kohtuasjade ühtne jagunemine kogu riigis. Minimaalselt tuleks asjade jagamisel üle minna üleriigilisele jagamisele ka selleta. Nii saaksime koormust hajutada, kogu inimressursi kasutusele võtta ja tagada ka nii-öelda ääremaadel huvitavate ja väljakutset pakkuvate kohtuasjade lahendamise. Samuti saaksime vabastada kohtunikud seotusest kohtumajadega, mis jääksid küll töökohtadeks, kus vajadusel tehakse tööd ja peetakse istungeid. Menetlusosalised ja kohtunikud kohtuksid kohtumajas, mis on logistiliselt parasjagu sobivam. Ehk muuta süsteem paindlikumaks. Muudatusega kaasneks paratamatult vajadus suurendada kohtujuhi võimu ja struktureerida juhtimist sisulises plaanis ning seda kohtute [üld]kogude seniste ülesannete arvel. Ressursi otstarbekamaks kasutamiseks võiksime loobuda maakohtu ja halduskohtu pädevuse rangest piiritlemisest ja võimaldada halduskohtunikel lahendada nende oma koormuse languse puhul ka mõningaid vaidlusi maakohtu pädevuses olevates asjades, näiteks tsiviilkohtumenetluses naabrivaidlusi, kinnisesse asutusse paigutamist, eestkoste‑ ja hooldusasju või ka näiteks teatud väärteoasju. Nii saaksime nimetada ametisse rohkem ka halduskohtunikke, kelle kandidaate tundub olevat rohkem, neid saaksime külvata süsteemi. Me oleme Eestis maha jäänud või maha jäämas tööprotsesside automatiseerimises ja tehisintellekti kohtumenetluses rakendamises. On viimane aeg panna kokku ajutrust, kes kastist välja mõeldes pakuks välja võimalikud automatiseerimist võimaldavad töölõigud kohtumenetluses, samuti kohad, kus võiksime hakata tehisintellekti rakendama. Seejärel tuleks see projekt ka töösse anda, vastasel juhul jääme teistest riikidest juba varsti kaugele maha. Kohtuniku rolliks peaks jääma tehisintellekti pakutu ülekontrollimine, eelkõige aga asjaolude lõpptuvastamine esitatu põhjal, õiguse edasiarendamine, ebaõigluse kohandamine väärtuspõhiselt ja kaalutlusotsustuste tegemine, samuti tehisintellekti tehisintellekti puuduste tuvastamine ja kaasaaitamine selle edasiarendamisele. Sisuliselt võiks arvuti võtta üle enamiku praegusest sekretäri ja kohtujuristi tööst. Seega vajame edaspidi oluliselt vähem, kuid senisest märksa kõrgema kvalifikatsiooniga ja seega kallimat tööjõudu. Selle projekti realiseerimine vajaks aga Eesti riigis tsentraalset otsustust ja rahalist fokuseeritud panustamist kogu haldus‑ ja kohtumenetluse jaoks, millele saaks rajada valdkonnaspetsiifilised lahendused. Lisaks võiksime läbi mõelda, kas keerulisemad kohtuasjad võiksid alata ka näiteks teisest kohtuastmest, lühendada menetlusaega, vähendades kohtuastmeid. Ringkonnakohtunike taimelavana võiks lihtsustada esimese astme kohtute kohtunike osalust ringkonnakohtu koosseisus kaasaistuva kohtunikuna pikema ja stabiilsema programmi alusel. Lihtsustada tuleks kohtunike stažeerimist Riigikohtus.

valimised tõid esile olemasoleva valimiskaebuste lahendamise mehhanismi nõrgad kohad, millele olen ka mitu korda varem Riigikogus juba tähelepanu pööranud.

Ajalise surve vältimiseks ei peaks minu arvates valimistulemuste väljakuulutamine olema vältimatult seotud kaebuste lahendamisega, nagu seaduses on praegu sätestatud, iseäranis kohalike omavalitsuste puhul. Kohtul võiks olla esialgse õiguskaitse korras erandlikult võimalus valimistulemuste väljakuulutamist ja Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete registreerimist küll edasi lükata, aga vaid selliste kaebuste lahendamisel, mille rahuldamine võiks mõjutada valimistulemusi. Ka see võtaks maha meilt selle ajalise surve. Nagunii on tänases süsteemis kaebusi, mis ilmuvad valimiste vahel ja tegelikult võiksid ka valimistulemusi mõjutada.Paluksin

kohta, näiteks sellesama pidevalt õhus rippuva Tallinna Sadama kriminaalasja menetluse kohta, sõltumatu majanduslik analüüs, hinnates nendele panustatud avaliku ja eraressursi kogukulu ja selle kasutamise mõistlikkust. Võib-olla siis hakkaks keegi midagi vaatama, sest ma arvan, et need numbrid jahmatavad meid, mis sealt võivad vastu vaadata. Ootame uuelt Riigikogult edasiminekut ka kohtumenetluse avalikkuse eelnõuga, mida ei ole seni suudetud seaduseks vormida. Selget parlamentaarset ja õiguspoliitilist otsust vajavad ka jõustumata kohtulahendite avalikustamine, lahendite anonüümimise ulatus ja kolmandate isikute õigus tutvuda digitoimikuga. Ootame rahvakohtunikega seonduva lahendamist. Rahvakohtunikud peaksid osalema mitmeaastaste kriminaalmenetluste istungitel, aga paraku ei ole võimalik enamikul tegusatel tööealistel inimestel seda endale Ei saa vältida ka rahvakohtunike väljalangemise riske ja sisuliselt puudub nende tegevuse üle järelevalve. Raske südamega, aga pean tegema ettepaneku rahvakohtunikud kaotada praeguses olukorras, sest mingeid toimivaid alternatiive kuskilt ei paista, et leida need meie süsteemi.

Kohtuvälise menetluse mudeliks ei peaks olema sovetiaegne libakohtusüsteemist pärit töövaidluskomisjoni menetlusmudel, mida ei ole sellisel kujul minule teadaolevalt enamikus Euroopa riikides, ainult Ida-Euroopas meie oma saatusekaaslastel on see olemas. Euroopalik arusaam kohtuvälisest asjade lahendamisest on lepitusmenetlus, vahendusmenetlus ja vahekohtumenetlus, mida tuleks ka edendada ja toetada. Head Riigikogu liikmed! Loodan, et need probleemid kõnetavad teid ja olete valmis koostöös kohtuvõimu ja täitevvõimuga panustama kohtusüsteemi jätkusuutlikkusse nii seadusemuudatuste kui ka eelarveliste otsustega. Soovin teile jaksu ja jõudu ja tasakaalukust parlamentaarses töös. Suur tänu väga põhjaliku ettekande eest! Lugupeetud Riigikohtu esimees, teile on ka ohtralt küsimusi. Kõigepealt Jaanus Karilaid, palun! Aitäh juhatajale! Hea ettekandja! Tahtsin küsida, kas ettepanek tulevikus kohtunikke

Küsimus, kas see peab olema või ei pea, ongi diskussiooni koht. Kohtunike ühing ja kindlasti paljud mu kolleegid on selle ettepaneku vastu. Selles ei ole üldse mingit kahtlustki, nad näevad seda kui ohtu. Loomulikult, ka mina mõtlen seda ikkagi väga kitsastes piirides.Küsimus on selles,

Kolleeg Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Ühes oma varasemas ettekandes siin saalis te tõite ühe näite tehisintellekti kasutamise kohta kohtu tööprotsesside kergendamiseks. See oli siis kiiruse mõõtmise automaadi kohta tee ääres, mis määrab kohe karistuse ka. Täna te ütlete, et tuleks kiiremas korras leida lahendus kohtu tööprotsesside suuremaks automatiseerimiseks ja tehisintellekti kasutusele võtmiseks. Mis seda praegu takistab? Kui suur see rahasumma võiks olla? Kas on mõni riik, kes on eeskujuks? Ja kui lubate ühe väikese lisaküsimuse: kas te oma kõne lõpus tegite viite võimalikule vandekohtusüsteemi arendamisele Eestis? Ma hakkan lõpust pihta: ei, ma ei teinud viidet vandekohtusüsteemile. Ma arvan, et

ja kohtu ette toomisel vaidlusküsimustes, mis võtab praegu metsiku aja võib-olla paljudes kohtuasjades. Ja teisalt, kui me suudaksime ühendada seadused, Euroopa Liidu õiguse, kogu kohtupraktika, võib-olla ka õiguskirjanduse, välisriikide õigused, on võimalik selle andmebaasi pinnalt, ma usun, ka täna genereerida selline arusaam, kuidas vähemasti seni on seda asja lahendatud.

kohtunike kvalifikatsiooni küsimuse ja samuti ka nende konkursside probleemi. Kui on üks ühele, siis varsti ei olegi midagi [enam] valida. Väga sünge olukord. Aga kuidas te näete kohtunike kvalifikatsiooni tõstmise võimalusi, sealhulgas eriti ka [võimalusi] tõsta teadlikkust põhiõigustest? Sellepärast et nii mõnigi kohtunik eksib sinna alama astme aktide džunglisse täiesti ära ja ta ei näe üldse suuremat, laiemat pilti. Viimastel aastatel on ülimalt päevakajaline põhiõiguste säilimine.

Ja seda kõike veel suuta põhiseaduse prismas näha – see eeldab väga-väga kõrget kvalifikatsiooni, haridust. Ja me panustame sinna. Loomulikult me õpetame ka kohtunikke põhiõiguste teemal pidevalt. Inimõiguste kohtust käib igal aastal inimõiguste kohtunik, räägib neile inimõiguste asjadest.

Minu küsimus on, kas oleks võimalik neid ettepanekuid, mis te tegite – sest alguses tundus, et on ainult probleemid, ja pärast oli hiigelhulk ettepanekuid –, võimalik sortida niimoodi, et missuguseid asju saab teha juristide seltskond ise; mida saab Riigikohus teha näiteks oma tööprotsesside teistsuguseks korraldamiseks, mis tundus selle selle uuringu järgi just noorte jaoks hästi oluline; mida saab teha õigusteaduskond või [saavad teha] üldse ülikoolis õpetavad juristid; mida saab teha Riigikogu ja mida saab teha Justiitsministeerium. Äkki, kui tõesti tahta teid aidata, oleks vaja sellist sortimist teha. Minu küsimus teile on otseselt selline, et mis te näete – see on nagu Ariadne lõng –, millisest otsast kerides võiks hakata see probleemide pundar kõige paremini [hargnema]? Kelle käes on selle lõnga jupp? Austatud

väga sisuka ettekande eest! Võib ju vaielda selle üle, kuidas üht või teist või kolmandat küsimust peaks paremini lahendama, aga vaidlust ei saa olla selle üle, et on terve rida reaalselt väga tõsiseid probleeme, mis vajaks teravat tähelepanu. Loodan, et seda kasutavad need, kes neid otsuseid langetavad, ka siin parlamendis ja valitsuses.Aga mina tahtsin teie käest küsida seda. Kuidas te kommenteerite minu väidet? Mulle on jäänud mulje, et Riigikohus on hoidunud seisukoha kujundamisest koroonapiirangute õiguspärasuse küsimuses. Näiteks, koroonapasside süsteemi kehtestamisest on möödas juba rohkem kui kaks aastat.

Meie ise oleme esitanud mitmeid kaebusi. Näiteks üks nendest, kus me taotlesime hinnangut sellele, kas välistingimustes toimuvate meeleavalduste piirangute kehtestamine oli õiguspärane või mitte. Kassatsioon esitati 2022. aasta juunis

Mina ei saa öelda halduskolleegiumile, et teie peate seda menetlema või te ei tohi sellist asja menetleda. Sellist asja meil lihtsalt ei ole. Iga kolleegium lahendab konkreetseid kohtuasju ise, nagu ta õigeks peab, see ongi see sõltumatus. Ma tõesti ei oska konkreetselt selle kohtuasja kohta midagi öelda,

kuhjuvalt, sest valitsus ei tule toime, mitu järjestikust valitsust ei tule riigi juhtimisega toime. Loomulikult kuhjuvad igal pool ka probleemid. Aga konkreetselt nüüd Riigikohtu ja kohtupidamise juurde tulles, tõukuvalt ka eelmisest küsimusest, minul küsimus. Ma olen näinud, kuidas Riigikohut komplekteeritakse laitmatutest liberaalsetest aktivistidest või vähemalt liberaalsele baaskonsensusele truudest inimestest. Ja kõnekas on ka see, et Riigikohus jätab tihtipeale asjad menetlusse võtmata või vastab täiesti uduste formuleeringutega. Ja minu küsimus on väga selge. Kui me [teame], et ei ole õiget seisukohta ei Eesti-Vene piiri küsimuses, ei ole seisukohta õieti koroonateemadel, ei ole seisukohta meil siin e‑valimiste teemadel ja nii edasi, seda [nimekirja] võib pikendada, siis mu küsimus on: kas Riigikohus ja kohtud meil üha süvenevamalt

Riigikohtus [selline üksmeel], et kõik 19 inimest on ühel meelel. Sellist asja, kui on vähegi vaieldav küsimus, ei ole praktiliselt kunagi. Ma ei oska sellele küsimusele rohkem vastata. Aga ma olen väga kurb, kui teil sihuke mulje on jäänud. suhtumist muuta? Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma ei tea mitte ühtegi valdkonda, kus ei oleks puudu järelkasvust, ja eriti suur mure on õpetajatega.

kohtunike pensioneerumine ei peaks olema niimoodi, et nad väljuvad süsteemist täielikult, nad lähevad kaotsi meile, kogenud ja head kolleegid tegelikult. Seda olukorras, kus noori ei ole peale tulemas.

Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Tänan ka omalt poolt selle ettekande eest! Mul on üks suhteliselt konkreetne küsimus mingi detaili kohta, mis puudutab teie ettekandes üsna palju läbi käinud tööjõupuuduse tööjõupuuduse probleemi, mis ei ole ju ainult teie valdkonnas, nii nagu just Kristina ütles. Aga meil käis, kui ma õigesti mäletan, politsei [esindaja], kes rääkis kaasusest – ma ei tea, mitmenda astme kohtupidamisest jutt käis

Mingil põhjusel ei olnud võimalik kinnipeetavat kinnipidamisasutuses sellelesamale kohtuistungile toimetada. Kas te oskate öelda, kas siin on meil midagi tegemata jäänud või on kohtupidamises mingid asjad mõistlikult kasutamata jäänud? Ma

küsimuses [kasutatud] ja ei ole konvoeeritud inimesi sinna. Ma ei julge öelda, kas siin oli mingisugune möödarääkimine või oli see kohustus. Selge see, et see tundub väga ebamõistlik sellisel kujul.

Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Mina tulen tagasi selle kohtunike puuduse teema juurde. Te oma ettekandes ütlesite, et kohtunikueksami tegi rohkem kui 100 inimest ja selle läbis 30+ inimest. Rääkisite ka konkurssidest, kus siiski kandidaate oli

ikkagi on suured küsimärgid, et kas nüüd kinnitada see inimene, kes on minu hinnangul läbinud siiski märkimisväärse sõela: sellesama kohtunikueksami, mille veerand tegi selle edukalt, ja siis hiljem konkursi, kus on konkureerijaid rohkem kui ametikohti. Milles seal probleem on? Kas seda sõela siis peaks kuskilt otsast veel tihendama, et kui ikkagi lõpuks jõuavad ametisse kandideerima inimesed, keda on rohkem kui üks kohale,

kus valikut on väga vähe. Ega meil ei tule ju kandidaadid kõik kohtunikueksamilt, meile tulevad advokaadid, ka prokurörid, kelle puhul me peame seaduse järgi usaldama, et neid, nende teadmisi kelle puhul me ju lõpuni ei tea seda. Ja me ei tea ka selle eksami puhul. See eksam ei ole mingi võlu[vits], me peame seda eksamit nagunii hakkama muutma, ümber kujundama. [Praegu] on kohtunikueksam selline õhinapõhine.

Te tegite ettepaneku siin saalis ja see kõlas nii, et rahvakohtunikud kui sellised tuleks kaotada. Ja minu küsimus teile tulebki võib-olla rohkem sellelt taustalt. Äkki te veel natukene selgitate seda ettepanekut? Tõepoolest, rahvakohtunikud on omavalitsuste esitatud, nende otsimisega nähakse sageli kurja vaeva. Harjumaal on see vähe lihtsam, Ida-Virumaal märksa keerulisem, juba keelenõuetest lähtuvalt. Tõsi on ka see, et rahvakohtunike elu muutub pidevalt, vahetatakse elukohta ja nii edasi. Ma tean, et Soomes on sama süsteem, Eestis küll kaasatakse raskemate kuritegude menetlemisse. Äkki te natuke veel selgitate, miks see on hea ettepanek? Ei, see ei ole hea ettepanek. Ma oma südames tegelikult toetan rahvakohtunike olemasolu, aga lihtsalt need praktilised probleemid nende leidmisega

Ja mina hakkasin siis seadust uurima, aga mul ei ole mingit võimu, rahvakohtuniku üle ei ole kellelgi mingisugust distsiplinaarvõimu. Ta võib käituda ükskõik kuidas. Ainuke, kes teda kontrollib, on sellesama menetluse kohtunik. Tegelikult

nende koormuse vähendamiseks. Ma küsingi selles võtmes. Millisel määral on näiteks perelepitusteenus ja muud sellised kohtuvälised menetlusvormid aidanud kaasa kohtute koormuse vähenemisele? Kui palju te siin näete perspektiivi, et nad võiksid seda teha? Või on tegelikult praktika või statistika näitamas hoopis teistsugust trendi, et ka need kohtuvälised menetlusvormid jõuavad lõpuks ikka kohtusse välja, kui üks või teine osapool ei ole, näiteks konkreetselt perelepituse puhul selle otsusega, mis seal pakutakse, rahul?

kuskile mujale, keegi teine peab sellega tegelema. Ütleme, et ta tegeleb odavamalt sellega, aga on ka küsimus, kas ta tegeleb ka sama kvaliteetselt. See on juba hoopis teine küsimus.Meil oleks potentsiaali küll. Ma olen aastaid rääkinud, et

laste elatis. Tegelikult inimeste ees on kogu see pakett tervikuna. Et perelepitus laieneks ka sellele, et inimesed võimalikult vara saaksid

mis muudeti ühel hetkel lepituskomisjoniks. Ja see on edulugu. Sest väidetavalt 70% asjadest, mis sinna jõuavad, jäävadki sinna. See on väga suur protsent asju,

Oma vastuses viitasite, et seaduste maht on hüppeliselt kasvanud ja seaduse sätteid, sealhulgas karistusõiguses, tehakse nii üldiselt, et enam ei saa aru, mille eest karistatakse. Näiteks vihakõneseaduse puhul on justiitsminister viidanud, et küll kohtus loksutatakse detailid paika. Kuidas te sellistesse umbmäärastesse seaduse sätetesse suhtute? Aitäh, See on muidugi laiem küsimus. Kogu selles diskussioonis on mitu tahku. Ühelt poolt ei saa ju öelda, et jah, väga hea, ükskõik mis seaduse puhul, et näete, olgu see hästi segane ja tekitagu palju vaidlust. See ei saa olla ju kellegi eesmärk.

siis alati on ju keegi inimene esimene, kelle peal seda katsetatakse. Mitte midagi teha ei ole, puhtfüüsiliselt on keegi esimene, kellele see süüdistus esitatakse. Ja temale tundub see alati

selge ja arusaadav – loomulikult. Aga nii selgeks, et kunagi ühtegi vaidlust ei teki, ei ole ka ükski seadus millegipärast saanud. Ma ei oska midagi targemat öelda. Ma saan aru, et see vastus teid ei rahulda. Peeter Tali, palun! Tänan, härra esimees! Suur tänu väga põhjaliku ettekande eest! Ma tulen nende rahvakohtunike juurde tagasi. Iseenesest tundub olevat eesrindlik idee, et vähem bürokraatiat, asjad lihtsamaks ja hoiame natukene raha ka kokku. Aga kui te ütlete, et teil on kohtunikke nagunii puudu ja keerulisemate kriminaalasjade puhul on vaja kohtunike kolleegiumi, siis kas see vastuolus ei ole? Muidugi midagi lihtsustada iseenesest on ju täiesti, rõhutan, eesrindlik idee.

paremini liikvele. Ma ütlen veel kord, et see ei ole minu mingisugune südamesoov ega minu ettepanek, ma pigem vahendan siin teiste üldist arusaama maakohtust.

ohjata, teadmist oleks rohkem, kohtunikul oleks tuge kolleegidest rohkem. Kohtunik on mingil kujul selle suure kriminaalüldmenetluse advokaatide armee ees teinekord üsna

teatud asju kolmekesi – olemas ja seda kasutatakse mõned korrad aastas hästi suurte asjade puhul. Ma arvan, et kriminaalmenetluse puhul võib-olla see rahvakohtunike ja võib-olla ka kolmeliikmelise kohtukoosseisu teema oleks vähem

Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea ettekandja, väga põhjalik ülevaade ja väga ilusti välja toodud murekohad! Mu küsimus lähtub kolleeg Evelin Poolametsa küsimusest, kus arutame tulevikku. Te tõite välja oma ettekandes, et menetlustel on pikad tähtajad, kohtunikel on suur koormus, järelkasvuga ei ole kõige paremad lood. Nüüd on Vabariigi Valitsus andnud

hakata. Ma näen küll mõnes mõttes probleemi selles, mis on siis ikkagi näiteks meie politsei ja prokuratuuri prioriteedid, milliste kuritegudega üldse tegeldakse prioriteetselt.

niimoodi. Kuidas see säte elama hakkab, see sõltub paljuski sellest, kuidas prokuratuur hakkab sellele lähenema, kas ta üldse hakkab asju kohtusse tooma, missuguseid asju

sõna sekka ütlema. Ma tean väga paljusid seadusi, mille puhul mitte kunagi ei tekigi ühtegi vaidlust, keegi, ma ei tea, kas üldse ei rakenda neid või need ei jõua kunagi mitte kuhugi. Ka KarS‑is on, ma arvan, väga palju paragrahve, mille puhul ei ole üldse mitte ühtegi lahendit, vähemalt mitte Riigikohtu tasandil.

Aitäh, hea eesistuja! Hea Villu Kõve! Me saime vihakõnega seoses teada ja saime aru, et kohus hakkab tegema inimkatseid tulevikus. Ja saime teada, et ta teeb seda juba praegu, luues pretsedente. Me teame tõepoolest, et praktika on tõe kriteerium. on tõe kriteerium. Kui me siin enne tõime teie ette probleemi, et võib-olla Riigikohus on liberaalide poole kaldu, siis te avaldasite kahetsust, et selline mulje on jäänud. Aga vaadake, mitte ainult meil, vaid suuremal osal Eesti rahval on jäänud mulje, liberaalse baaskonsensuse mõju on Riigikohtus ju vägagi olemas, just, kui me vaatame, kuidas neid asju seal arutatakse, millised otsused tulevad. Aga ma tulen küsimuse juurde. Te ütlesite, et valimistulemuste väljakuulutamine ei peaks olema seotud kohtus vaidlustamisega. Kujutame ette, järgides teie mõttekäiku, et valimistulemused kuulutatakse kohe välja, aga vaidlused jätkuvad. Ja siis näiteks kohtus selgub, et Kaja Kallase Reformierakond sai võimule valimiste võltsimise teel. Mismoodi siis riik peaks toimima, edasi minema? Kaja Kallas teatab jälle, et ta tagasi ei astu, tema endal süüd ei näe, aga ometi kohus näiteks ütleb, et valimistulemused ei ole legitiimsed. Äkki te ikkagi möönate, et vaidlused siiski tuleks kohtus ära pidada enne, kui valimistulemused välja kuulutatakse,

Mis puudutab seda valimiskaebuste teemat. Loomulikult see vajaks korralikku analüüsi, rahulikku analüüsi. Ma ütlen teile, et ka täna on tegelikult meil mehhanism võimalik, et tuleb valimiskaebusi ka pärast

kuskil. Ja see selgub pärast valimistulemuste väljakuulutamist. Ja selgub, et inimene, kes istub siin kuskil volikogus või isegi Riigikogus, halvemal juhul, on saanud sinna ostetud häältega.

Mina olen aru saanud, et see võimalus on ka kohtul, kui ta näeb, et see asi võib viia tõsisemate tulemusteni, ta saab peatada selle. See võimalus kindlasti peab olema, aga see ongi diskussiooni ese. Ja ma tean, mul on ka palju kolleege, kes ütlevad, et see on halb mõte, mis ma ütlesin teile. Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud ettekandja! Tänan teid selle ülevaate ja ettekande eest, mis te tegite. Minu küsimus puudutab Tallinna Sadama kriminaalasja. See teema on aastaid ja aastaid käinud, see on ühiskonnas päris oluline ja inimesed ootavad lahendust sellele protsessile. Küll aga on viimasel ajal järjest rohkem kuulda seda, et asja peaks lõpetama ära aegumisega. Protsessi käigus on olnud erinevaid taandamisi ja nii edasi. Kas te olete

sellist signaali, et kui sa suudad piisavalt pikalt venitada, sul on head advokaadid, siis ongi võimalik kuidagi karistusest pääseda? Ma absoluutselt jagan teie muret sellesama Tallinna Sadama ja veel mõne protsessi pärast, mis niimoodi on veninud. Ka mind häirib see kohutavalt. Ja kui see tulemus ongi selline, et politsei on teinud kõvasti tööd, et see asi

Ma usun, et see Tallinna Sadama õnnetus on võib-olla selles, et üldmenetluse kõik hädad on sinna kanaliseerunud, võib-olla ka menetluse juhtimine võiks tugevam olla. Ma tahaks sügavalt loota, et see ei lõpe niimoodi, nagu te ütlete.

Mis takistab meil mobiliseerida neid inimesi, kes on tegelikult ju oma eriala eksperdid, et nad rahvakohtunike ülesandeid täidaks? Kindlasti on teatud seadusi vaja selleks muuta, mõnel on ametikohustused, mis ei luba, aga kas see võiks olla üks tee?

Miks meil ei ole kvalifitseeritud inimesi, miks nad ei taha sinna tulla? Mina näen tagajärge rohkem kui põhjust. Kui me leiame sellise motivatsioonipaketi, et kõik Eesti inimesed tahavad rahvakohtunikuks hakata,

President Alar Karis siin suve hakul ütles ühe lause, mis mind pani natukene ebalema juristina. Ta ütles, et ta ei kavatse sallida liiga sagedast seaduseelnõude sidumist valitsuse usaldusküsimusega. Samas põhiseadus ei sea mingeid piiranguid valitsusele, kui paljusid eelnõusid ta usaldusküsimusega tahab siduda. Poliitilisest seisukohast ma leian ka, et see on ebaõnnestunud, et me peame seda tegema ja kui me teeme seda liiga tihti – ma olen nõus sellega. Aga põhiseaduse seisukohast.

Aitäh! Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Ma tean, et sellest omavalitsusest, kus mina elan, on tõepoolest rahvakohtunikke väga-väga raske leida. Pooled leitakse suure punnimise peale ja needki on üsna kõrges eas sageli. Aga minu küsimus on selles, et kui see tasu rahvakohtunikel oleks hoopis teine – praegu on see naeruväärne –, kas siis oleks võimalik saada selliseid

natukene midagi on, natuke midagi ei ole. Ma arvan, et isegi kui see tasu oleks kahekordne, oleks ikkagi väga raske. Rohkem inimesi tuleks tõenäoliselt sinna, aga ikkagi tegusatele tööeas inimestele, kellel on laenud-liisingud ja lapsed turjal, öelda, et näete, tulge nüüd ikkagi rahvakohtunikuks, me maksame teile kõik selle kinni. Ma ei usu, et riik on valmis nii palju maksma. See pole ka ratsionaalne, arvan.

Ja seal on ka märgitud ära asjaolu, et kui muid vahendeid ei leidu, siis igal Eesti kodanikul on õigus osutada põhiseadusliku korra muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. Ilmselge on, et see omaalgatuslik vastupanu ei seostu mingisuguse korraldusega kuskilt. Ja ilmselge on ka see, et kui rahvas hakkab midagi ette võtma, siis julgeolekuaparaat hakkab kindlasti kasutama kõiki oma võimalusi selle mahasurumiseks. Äkki te selgitate, millised on need omaalgatusliku vastupanu meetodid, mida on võimalik rahval kasutada, ilma et väga suuri probleeme tekiks. Aitäh,

Minu meelest see latt, mis selles sättes on, on oluliselt kõrgem. Me peame nägema, et riik kui selline on kaotanud toimimis[võime], ta enam ei toimi sellisel kujul, demokraatlikult, nagu meie põhiseadusandja on ette kujutanud.

valitud võimuorganid, nad tegutsevad, meeldib meile või ei meeldi, igasuguseid probleeme võib olla, aga minu meelest täna seda olukorda ei ole. Niikaua kui meil siin ikkagi päris ei puhke anarhiat või keegi ei haara võimu diktaatorlikul kujul. Ma arvan, et see põhiseaduse mõte on ikka olnud seal. Ma ei ole põhiseaduse kommentaare lugenud,

Mu küsimus on selline: kas teie oma praktikas olete täheldanud ka erinevate ülikoolide vahet? Kas on nii, et mõnest ülikoolist

Minule tundub, vaadates eksamitulemusi, ka ainult inimesi, üldiselt kogu selle aja jooksul, siis Tartu Ülikooliga võrdset taset ei ole teised õigusteaduskonnad Eesti-siseselt omandanud. Siin on muidugi ka omad põhjused.

kes on mujalt koolidest tulnud ja väga hästi hakkama saanud. Aga ütleme niimoodi, et nad peavad pärast ilmselt rohkem vaeva nägema ja tõestama ennast. Nii ma julgeksin öelda. Aga see ei tähenda seda, et Tartu Ülikoolis on kõik korras. Minu arvates kaugeltki ei ole. Sellest

Aitäh, lugupeetud Riigikohtu esimees! Rohkem küsimusi teile ei ole.Järgnevalt avan läbirääkimised ja tuletan meelde, et sõna saavad fraktsioonide esindajad. Jaanus Karilaid, Karilaid, teil on kõnesoov, aga teil peaks olema kaasas ka volitus. Teil on volitus olemas. Aitäh! Jaanus Karilaid, palun Riigikogu kõnetooli!

Head kolleegid! Võib kindel olla, et kõik 101 Riigikogu liiget on selle lähteülesande poolt, et kohtupidamine oleks võimalikult kiire ja õiglane. Ja kui me oleme selle lähteülesande ära sõnastanud, siis algavadki probleemid ja probleemide pundar. Kuidas seda tagada, kuidas sinna välja jõuda? Riigikohtu esimees tõi siin välja vähemalt kümmekond aspekti, mis on seal tegelikult puudu, millega peaks tegelema. Siin on ka mitu tasandit. Üks on see, kuidas Riigikohus ise oma töökoormust korraldab, kuidas ta koolitusi teeb, kuidas ta

Riigikohus ja kogu kohtusüsteem tegutsema. Kindlasti on ju ka Riigikohtu esimees kursis kirjadega, mida on Eesti Kohtunike Ühing teinud nii rahandusministrile kui ka justiitsministrile, ja näidanud ära, et

kuigi me tahame, et kohtunikud, kohtujuristid ja sekretärid saaksid head palka, on seal sees ka ressursse, mida võiks kasutada palju targemalt. Aga see kõik on see, kuidas

seda tööprotsessi veab. Aga inimese vaatepunktist on probleemid veel tõsisemad. Kahjuks on sellest räägitud siin suures saalis juba pikki aastaid. Kohtupidamine on inimese jaoks liiga kallis.

Teine pool on õigusselgus, kohtumenetluse normid, karistusseadustik ja kriminaalmenetluse seadustik. 2004. aastast on Riigikogu seda debatti koos oma valdkonna ekspertidega järjepidevalt vedanud, aga mis siin salata, muudatuste tegemine ei saa olla nii, et kui poliitik endale kirjutab mingid muudatused sahtlisse, siis hoogtöö korras ta nendega siit läbi ratsutab.

erinevate erakondade liidritega, siis kõik noogutasid, aga me ei ole suutnud seda paremini ära sisustada. See tekitab asjatuid ja inimesi piinavaid protsesse

kapsaaeda, et me ei ole suutnud kokku leppida ja seda muuta, seda enam, et ka õigusekspertidelt on tulnud signaale, et sellega peaks tegelema. Ja kindlasti peaks koostöös õigusekspertidega saama ka vastuse, miks ikkagi on nii, et [kuigi] Tallinna Sadama protsess hakkas pihta 2015

Kas see on Riigikogu, kas see on prokurör, kas need on menetluse vedajad? Aga see on selge, [selle asemel], et vaadata ja jälle ahhetada ja ohhetada, et see on ebanormaalne, ja mitte midagi ette ei võeta

mööda kohtuistungeid solgutamas, [kuigi] on näha, et seal ei ole sellist kuriteokoosseisu, mille pärast peaks niimoodi tegema. Mida peaks tegema, et need, kes süüdistavad, võtaksid oma süüdistuse tagasi ja ei kasutaks kõiki kõiki õigusnorme, et maksimaalselt see protsess läbi käia, teades, et sellised protsessid võivad maksta inimesele ka tervise? Nii et neid kohti, kuidas appi tulla kohtumenetluse

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Head kolleegid! Tänan Riigikohtu esimeest selle tööülevaate eest,

Riigikohus ja Riigikogu on kaks sõna, mis on sel aastal ühes lauses kõlanud palju kordi. Põhjuseks on olnud siin saalis ja selles hoones [tekkinud] vastasseis, mis on vajutanud tugeva pitseri kogu tänavusele Riigikogu tööaastale, mis ei ole kaugeltki veel läbi.

Samas markeeris see otsus väga selgelt ka opositsiooni õiguse kaitsta enda õigusi ja seista enda valijate eest. Tulen tagasi alguse juurde, kus tänasin Riigikohtu esimeest ülevaate eest. Me saime teada, et kohtusüsteem on usaldusväärne ja toimiv. Sellest lähtudes kutsungi parlamendisaadikuid üles siin saalis suhtuma suurema lugupidamisega kohtuvõimu otsustesse. Eelmisel nädalal kogunes Riigikogu esimehe Lauri Hussari eestvõttel ekspertnõukogu. Opositsioon, kui Enn Eesmaa kõrvale jätta, ei pidanud vajalikuks selles osaleda, kuna kardeti kriitikat ja peapesu inimestelt, kes on olnud meie põhiseaduse sünni ja kogu meie õigusruumi kujunemise juures. Samas oli arutelu väga sisuline ja selle üks peamiseid tõdemusi oli, et Eesti õigusruumiga ning täpsemalt Riigikogu töö korralduse reeglitega ei ole midagi valesti. Valesti on see, et inimeste ja poliitiliste jõudude vahel jooksevad suured lõhed ning valitseb leppimatuse õhkkond. Lahendus on see, et tuleb taas leida lugupidamine nii Riigikogu poliitiliste jõudude kui ka riigi institutsioonide vahel. See tähendab ka seda, et Riigikogu liikmed ja erakonnad peavad suurema lugupidamisega suhtuma Riigikohtu otsustesse. See annab suurema võimaluse olla avatud ja mõistvad selles suhtes, mida kohtusüsteem muredena meie ette toob. Ehk saame aidata kaasa kohtusüsteemi koormuse vähendamisele, kohtunike järelkasvu mure lahendamisele ja palgaküsimusele, millele ehk saame paremate aegade saabudes anda kindlamaid vastuseid. Rääkides suurtest muutustest või nagu varem nõutud, suurtest kohtusüsteemi reformidest, leian, et revolutsioon pole siin mingi lahendus. Seda enam, et meil ei ole ka mingit põhimõttelist ja suurt viga, millele kõik peaksid lahendust otsima. Kohtusüsteem tugineb arukatele inimestele, kelle igapäevatöö on seda hoida parimas võimalikus toimimises.

Me kõik teame, et siin saalis on inimesi, kes seda arvamust ei jaga. Kuid see annab meile võimaluse paremini näha, kus on peidus ka paljud parlamendi enda tööd raskendavate vastasseisude algpõhjused. Suur tänu, Riigikohtu esimees härra Villu Kõve! Head kolleegid, tänan tähelepanu eest!

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Lugupeetud kolleegid! Ühiskonnas on tihti kuulda väidet, et kohut käia on väga raske, sest kohtumenetlused on pikad, rahaliselt kulukad ning kõigele lisaks ka pinget tekitavad. Olen nõus, et see on pingeline aeg igale inimesele, kuid väga harva räägitakse sellest, et tegelikult on see pingeline aeg ka kohtunikele, sest kohtunikud on meil langemas aina suurema töökoormuse alla. Üks põhjus on muidugi põlvkonnavahetus. Paljud lähevad pensionile, noored ei tule peale, kohtunikueksam ei ole atraktiivne, kohtunikuamet ei tundu enam nii prestiižne, kui see oli varem.

Riigikohtu esimees on esitanud juba varem väga olulise huvitava küsimuse: kuidas tegelikult edasi liikuda? Kas äkki peaksime hakkama võtma [kohtunikuametisse] inimesi, kellel nii kõrget kvalifikatsiooni pole, või siis jätame kohad lihtsalt tühjaks? Tegelikult see olukord meenutab mulle ühte teist valdkonda, nimelt haridusvaldkonda, kus on täpselt sarnane puudus õpetajatest. Õpetajate puhul tehti selline seadusmuudatus, nüüdsest on võimalik võtta tööle keskharidusega inimene, kui õpetaja kvalifikatsiooniga inimest ei leita. Kujutame nüüd korraks ette, kui midagi sarnast meil hakkaks juhtuma ka kohtutes. Aga kui sellele probleemile ei hakata juba täna lahendust otsima, siis me reaalselt oleme varsti olukorras, kus meil kas pole kohtunikke või on meil kohtunikud, kellel nii kõrget kvalifikatsiooni ei ole. Me saame aru, et sellega me paneme löögi alla kogu kohtusüsteemi. Ma nõustun siinkohal Riigikohtu esimehe arvamusega, et niivõrd keerulise valiku puhul tuleks pigem kohad täitmata jätta. Kuid mida see omakorda tähendab? See tähendab, et olemasolevad kohtunikud saavad veel suurema koormuse osaliseks, menetlustähtajad venivad. Seega on vajalik läbi mõelda hoopiski lisatoetussüsteem, motivatsioonipakett, mis motiveeriks nii olemasolevaid kohtunikke, eriti staažikaid, aga ka peale tulevaid noori. Kuid mida valitsus hoopiski praegu teeb? Valitsus otsustas hoopiski kärpida kohtunike palgataset. Kahjuks see näitab valitsuse suhtumist väga olulistesse valdkondadesse, mis tegelikult meie õigusriiki üleval hoiavad. Kui vaadata kogu süsteemi laiemalt, siis see tegelikult näitab, et riigil puudub süsteemne lähenemine ning pole isegi läbi mõeldud valem, kuidas ülikoolipingist jõuaksid inimesed kohtunikeks. Üks osa sellest ja aluseks on muidugi kõrghariduse kvaliteedi parandamine. Jah, ka siin valdkonnas, sest siis võib-olla tudengid suudaksid kohtunikueksami teha mitte neljanda, vaid võib-olla esimese või teise katsega. Ning muidugi tuleb leida need noored ülikoolist, nagu teeb seda erasektor. Ja siin on muidugi küsimus ka kohtunikele, kui väga on nad valmis muutma oma töökorraldust, teha seda kaasaegsemaks, teha kohtunikuamet uuesti atraktiivseks. Kas äkki on võimalik kuidagi kohtu koormust vähendada? Näiteks tsiviilkohtunikud võiksid olla abiks halduskohtunikele või vastupidi. Kas töö võiks olla osakoormusega? kui me selle probleemiga kohe ei tegele, siis meie kohtusüsteem, selle kvaliteet ja kompetents on ohus. Kui on aga kohtusüsteem ohus, siis on ohus ka õigusriik. Aga ma sooviksin rääkida ka teisest probleemist, miks tegelikult kohtunike koormus aastast aastasse kasvab. Ma olen juuravaldkonnaga palju kokku puutunud ja ma olen aru saanud, et paljud kohtuvaidlused tulenevad õigusselguse puudumisest.

Meil siin on seda võimalik teha just läbi õigusselguse. Kuid mida me viimasel ajal näeme? Me näeme, et seadusi võetakse vastu kiirkorras, tullakse välja eelnõudega, kus huvirühmad saavad vähem kui kolm tööpäeva aega anda sisulisi arvamusi, mõned eelnõud hoopiski lähevad vastuollu põhiseadusega või me võtame üle Euroopa Liidu õigusakte, süvenemata, kuidas need sobituvad meie siseriikliku õigusega. Parimaks näiteks, mida ma viimasel ajal olen juba mitu korda välja toonud, on just see vaenukõne eelnõu, mis meil praegu menetluses on. Just hämmastav on selle eelnõu algatajate suhtumine, kus näiteks Justiitsministeeriumi esindaja ütlebki otse välja, et selle eelnõu sõnastus on tõesti laialivalguv, mitmeti mõistetav, aga see pole oluline, sest meil on ju olemas kohtunikud, kes hakkavad seda sisu ja tõlgendust meie eest otsima. Kuid see on juba eos vasturääkiv lähenemine, kus me võtame sellise hoiaku, et seaduse sisu pole oluline, oluline on vaid poliitiline loosung, kus meie enda seadusandjalt me võtame selle õigusselguse tagamise kohustuse ära ja paneme selle hoopis kohtunike õlule. Teisisõnu, me paneme kohtunikke tegema meie eest seda tööd, mis me siin tegemata jätame. Ja lõppude lõpuks, mis on selle tulemuseks? Tekitame ühiskonnas segadust, pingeid, võimendame probleeme ja lõppkokkuvõttes me saadame need inimesed seda õigusselgust otsima kohtust ja läbi selle koormame kohtunikke ja kohtuid veelgi. Lihtsustatult, me ise siin tekitame neid probleeme. just vastupidi, peaksime võtma seaduseid vastu selleks, et just näha ette neid probleeme, neid lahendada ja ennetada. Ja üks oluline aspekt, mis tihti unustatakse. Kohus, kohtunikud ei saa üle kirjutada seaduseid, nad ei saa midagi juurde kirjutada. Jah, nad saavad täpsustada, nad saavad anda oma arvamuse, tõlgenduse. Kohus ei saa kirjutada midagi juurde, mida meie siin seadusandjana kirja ei pane.

Ja ma siiralt loodan, et kohtud ka edaspidi julgevad anda tagasisidet, kriitilist vaadet seestpoolt selliste eelnõude kohta, mis tõesti tekitavad õigussegadust, mis võivad mõjutada kohtu koormust, sest läbi selle me siin saame oma õigusloomet, meie tööd seadusandjana parandada. Ma väga loodan, et ka valitsus ei käitu sõnamurdlikult ega hakka kärpima kohtunike palkasid, sest me ei saa endale lubada kõigele lisaks ka kohtusüsteemi ohtu seadmist, kui me tahame tugeva õigusriigina püsida. Aitäh! Palun Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Anti Allase. Palun! Austatud kolleegid! Hea Riigikohtu esimees! Üks arukas inimene ajaloos on öelnud, et kes on kiiruga süüdi mõistetud, on sageli asjatult süüdi mõistetud. Paraku see tsitaat pärineb küllaltki kaugest ajaloost, aga nagu me teame tänasest Eesti kohtupraktikast, siis leidub ka väga pikki menetlusi. Osa nendest on kindlasti asja eest, kuna on väga keerukad, kuid mind,

tavalise inimesena mingil hetkel tõesti tekib tunne, et kuidas see ikka nii on ning mis selle inimese tervise ja kõige muuga seal kõrval juhtub. Aga sellest kõigest hoolimata on mul väga hea meel selle sisuka

õigusemõistmise olemasolu, aga samas ka selle kättesaadavus, kvaliteet ja kiirus määravad ühe riigi usaldusväärsuse ja otseselt või kaudselt ka arengu.Kui

Senine teistega võrreldes küllaltki hea tulemus selles valdkonnas kindlasti tuleneb eestlastele omasest ennastunustavast ja kohati läbipõlemiseni

Meie seadusandjatena peame tagama nii olulise põhiseadusliku institutsiooni jätkusuutlikkuse, seadistades selle aja ootustele vastavaks. Kui veel Kui veel kord tsiteerida Riigikohtu esimeest, siis kohtusüsteem vajab jätkusuutlikkuse tagamiseks tervikuna seaduse alusel põhimõttelist ümberkorraldamist. Tegemist on minu arvates väga tõsise väljaütlemisega, mille sisu on sotsiaaldemokraatidele üldjoontes mõistetav ja seetõttu oleme valmis nendes diskussioonides aktiivselt kaasa lööma, et tagada meie riigi kohtukorralduse sujuvus ja jätkusuutlikkus. Kui nüüd hüpata ajas ajas pisut ette, siis kindlasti lähen ka mina isiklikult muremõtetega vastu tänasele põhiseaduskomisjoni istungile, kus tuleb arutlusele kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seadus, mille

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud Riigikohtu esimees! Väga huvitav ettekanne oli. Väga huvitav ettekanne oli ja mõned momendid on ka küsimuste voorus juba läbi hekseldatud. Ma ei hakka nendel peatuma, ehkki minus tekitas ülimat hämmastust see, kui lugupeetud Riigikohtu esimees ütles, et valimistulemuste väljakuulutamine ei peaks sõltuma nende vaidlustamisest kohtus. See on küll naljakas lugu. Kõigepealt kuulutame välja, võib-olla paneme valitsuse kokku ja siis teatame, kui kohtud on sõltumatud, iseseisev võimuharu, et valimiste käigus selgusid siiski kuritarvitused, mistõttu valimistulemused tuleb tühistada. Ja mis me siis teeme? Saadame laiali selle juba kokku pandud valitsuse, ja kõik need muud komplikatsioonid. See torkas mulle küll väga-väga kõrva ja kõlas ikka täiesti absurdsena.Aga absurdi on rohkemgi. Ma näen, et meil Eestis toimub väga selge tagasilangus nõukogude aega. Ja see tagasilangus nõukogude aega on seotud ühe kindla konkreetse ideoloogilise arenguga ehk teatud ideoloogiliste seisukohtade ainuõigeks kuulutamisega ja sellest lähtuvalt kõikide riigi erinevate võimuharude, mis peaksid ju lahus olema, üksteist kontrollima ja üksteist korrigeerima, toimimisega sellesama ideoloogia raamistuses. See on totalitaarne ühiskond.Ja kahetsusväärselt on meil ka näiteid selle kohta, et meie kohtusüsteem läheb sellega kaasa. Meil ei ole väga selget eksperthinnangut. Aga kes üldse on tänasel päeval selles ideoloogilises õhustikus sõltumatud eksperdid? See on väga suur küsimus. Meil armastatakse rääkida, et sõltumatud eksperdid on andnud hinnangu. Aga kes need sõltumatud eksperdid on? Millest nad sõltumatud on? Kellest nad sõltumatud on? Kelle eest nad vastutavad? Need küsimused ripuvad kõik kusagil universumi avaruses ja vastuseid, selgelt defineeritavaid vastuseid ei ole. Järelikult me võime öelda, et sõltumatuid eksperte meil tänasel päeval Eestis üldse ei ole, kui nende sõltumatust ei ole võimalik selgelt defineerida.Ja siit me jõuamegi selleni, mul on väga tõsine küsimus. Missugune on praegu Riigikohtu hinnang Riigikogus menetletava tsensuuriseaduse kohta? Me ju kõik teame, et seda nimetatakse eufemistlikult vaenukõneseaduseks, mõnikord ka vihakõneseaduseks. Vähemalt minu isikliku hinnangu kohaselt on see täielikus vastuolus meie Eesti Vabariigi põhiseadusega. Missugune on Riigikohtu hinnang sellele? Aga Riigikohus on võtnud, jällegi on meil terve rida näiteid, mugava positsiooni, kus ta teatud asjadest libiseb üle, lihtsalt ei menetle neid, ei võta menetlusse pole nende asi –, põrgatab need Riigikokku ja ütleb, et see on parlamendi asi otsustada.Aga parlamendis on meil juba ideoloogiline, kuidas ma ütlen, repressioon, sest koalitsioon rullib oma häältega üle ja pärast öeldakse, et aga Riigikogu nii otsustas ja nüüd on see seaduseks tehtud ja nüüd ei ole enam midagi teha. Ja kui mõni fraktsioon, näiteks EKRE fraktsioon, püüab selle vaidlustada Riigikohtus näiteks, siis Riigikohus ütleb, et see on Riigikogu diskretsioon ja tema sellesse ei sekku ja hinnangut ei anna. Ja nii ongi! Ja nii ongi, et koalitsiooni häältega võetakse vastu tsensuuriseadus, mille kohta põhiseadus selgelt ütleb, et tsensuuri ei ole. Kõik laiutavad käsi, õiguskantsler libiseb kõrvale … Paluksin lisaaega. Palun, kolm minutit. … ja räägib meile vangide õigustest näiteks. No selle kohta juba pensionärid ütlevad, et ongi õige aeg vanglasse minna, sest seal on tasuta söök ja seal on tasuta arstiabi ja seal on tasuta hambaravi ja seal on veel paljud tasuta asjad. Miks me vireleme siin? Miks me vireleme siin olukorras, kus praegune valitsus on otsustanud hävitada keskklassi, hävitada meie majanduse, hävitada inimeste heaolu, sundida inimesed Eestist lahkuma, et kusagil mujal paremini hakkama saada? See on praegune valitsus. See on praegune valitsus, kes seda teeb. Ja võimude lahususe tingimustes peaks teised võimuharud seda omavoli, Eesti inimeste kallal toimuvat omavoli taltsutama. Aga nad ei tee seda. Ei tee seda õiguskantsler, ei tee seda Riigikohus.Kohtud on veel meil suhteliselt sõltumatud,

ideoloogilisele survele püütakse ka seda võimuharu allutada. Ja noh, mis on kõige lihtsam viis seda teha – ikka rahaga, ikka rahaga. See, mida praegu kavandatakse kõrgemate ametnike palkadega teha, on ju üks viis kogu avaliku teenistuse allutamiseks teatud ideoloogilistele nõudmistele. See on totalitarism ja totalitarismi vastu peaks tõusma kõik, kellel on südametunnistust. Aga kahjuks me näeme, nagu me nõukogude ajal nägime, et inimesed surusid oma südametunnistuse maha ja lasid tal valguda tihtipeale koos pudelist klaasi valguva viinaga köögilaua taha, kus mingil hetkel põrutati rusikaga vastu lauda ja oldi kõvaks meheks või naiseks.Me oleme samal teel. Ja see ei ole okupatsiooni all olev riik, vaid see on meie oma Eesti Vabariik, kus me oleme teel sinna, kust me oleme kord juba tulnud. Keskmine põlvkond ei mäleta seda või mäletab seda piisavalt ähmaselt. Minu põlvkond mäletab seda. Ma kutsun küll kõiki üles mitte leppima sellega, otsima üles oma südametunnistus, mitte tunnistama ainuõigeks ühte ideoloogiat ja mitte tunnistama legitiimseks seda, kui sellest ideoloogiast lähtuvalt surutakse kogu ühiskonnale, sealhulgas erinevatele võimuharudele, peale otsused, mis ei ole kooskõlas meie Eesti Vabariigi põhiseadusega, mis sündis väga põhjalike

panen hääletusele Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku, mille sisu on järgmine. Teeme ettepaneku 10. oktoobri 2023. aasta istungit pikendada kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Esitatud otsuse eelnõuga võtab Eesti kohustuse tasuda aastatel 2024–2027 Euroopa Liidu poolt Ukrainale 2023. aastal antava makromajandusliku finantsabi intressimaksed summas kuni 5 890 628 eurot. Riigikogu nõusolek on vajalik Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 lõike 10 alusel, mille kohaselt otsustab Riigikogu Vabariigi Valitsuse ettepanekul riigilaenude tegemise ja riigile muude varaliste kohustuste võtmise. Makromajandusliku finantsabi paketi, mille raames me Ukrainat toetame, kinnitasid Euroopa Liidu liikmesriigid 2022. aasta detsembris. Selle laenupaketi maht on 18 miljardit eurot ning väljamaksed Ukrainale toimuvad 2023. aasta jooksul. Paketi eesmärk on aidata katta Ukraina tänavust puudujääki ja toetada Ukrainat teel Euroopa integratsiooni suunas. Liikmesriigid lubasid tasuda laenuintressimaksed Ukraina eest nelja järgmise aasta jooksul. Selleks sõlmib Euroopa Komisjon iga liikmesriigiga rahalist toetust käsitleva lepingu, mille Eesti poolt allkirjastan rahandusministrina mina. Lepingus sätestatakse iga riigi rahalise osaluse suurus, laenuintresside maksmise kord, infovahetus, lepingu kehtivusaeg ja muud detailid. Eesti maksimaalne osalus on ümardatult 5,9 miljonit Liikmesriigid vastutavad intressisummade tasumise eest vaid neile määratud osaluse ulatuses. See tähendab, et kui mõni riik tähtajaks komisjonile intressimakset ei tee, siis teistele riikidele see kohustus üle ei kandu. Kuigi komisjoni hinnangul on Euroopa Liidu eelarvest intressimakseteks keeruline vahendeid leida, on lepingus siiski säte, et komisjon kohustub enne intressimakse sissenõudmist liikmesriikidelt otsima selleks vahendeid ka Euroopa Liidu eelarvest. Leping kehtib kuni 2027. aastani ja sealt edasi soovivad liikmesriigid planeerida Ukraina toetuse, sealhulgas intressitoetuste vahendeid tulevaste Euroopa Liidu mitmeaastaste eelarveraamistike osana. Mõju Eestile. Ukraina intressitoetus suurendab riigieelarve puudujääki. Võrdselt nelja aasta peale jagatuna oleks igal aastal makstav summa 1,47 miljonit eurot. Summa lisandub Eesti sissemaksele Euroopa Liidu eelarvesse ning on planeeritud riigi eelarvestrateegias. Eeldame, et igal aastal makstav summa on väiksem, kuna komisjon on teinud makseprognoosid piisava varuga, et kaetud saaks kõik konservatiivse prognoosi alusel tehtud kulud. Tegelikud intressikulud sõltuvad rahastamistingimustest ajal, kui komisjon Ukrainale edasiandmiseks finantsturgudelt ise raha laenab. Austatud Riigikogu liikmed! Ukraina tugev toetamine on Eesti ja Euroopa Liidu prioriteet. See ühine panus Ukraina laenuintressikulude kandmisel aitab Ukraina jaoks muuta laene soodsamaks, võimaldades Ukrainal intressimaksete tasumise asemel suunata vahendid riigi toimimise tagamisele, puudust kannatavate inimeste abistamisele ja elutähtsa taristu käigushoidmisele. Euroopa Liidu riikide ühine laenuvõtmine finantsturgudelt on soodsam, kuna Euroopa Liidul on kõrgem reiting kui enamikul liikmesriikidel, sealhulgas Eestil. Samuti jääb ära koormus liikmesriikidele seoses laenude koordinatsiooni ja administreerimisega, kuna seda teeb komisjon.

Ma tahaks teie käest küsida, kes te siin maksutõusude eest meil võitlete ja väidate, et Eestis makse ei tõsteta. No see on absurd, täiesti orwelllik absurd, mida te meile siin pidevalt presenteerite. Kui mitu Eesti firmat läheb pankrotti kõikide nende abistamiste tulemusena ja kui paljud Eesti perekonnad langevad vaesusesse kõikide nende järjest ja järjest meile võetavate koormuste tulemusena? Jah, Aitäh! Kõigepealt pean mainima, et teid ei olnud eile saalis. Te tsiteerite mind valesti, eile ma rääkisin konkreetselt tulumaksust, kui oli jutt sellest, et maksud ei tõuse, ehk et tulumaks ei tõuse 2025. aastast, vaid maksukoormus langeb. Te kas teadlikult või teadmatusest praegu panite mulle sõnu valesti suhu. Nüüd, mis puudutab Ukraina toetamist, siis ma arvan, et meil ei ole lihtsalt muud võimalust kui Ukrainat toetada. Ukraina selgelt seisab ka Eesti vabaduse eest ja meie huvi on see, et nad selle sõja võidaksid. Jah, EKRE liikmed võivad käega vehkida ja öelda, et ükskõik. Meil ei ole Ukrainast ükskõik, meil ei ole oma riigi turvalisusest ükskõik, sest sellest sõltub ka selgelt Eesti julgeolek. Meie huvides on see, et Ukraina sõja võidaks, ja sõja ajal on vaja inimesi aidata ja toetada. Ma arvan, et siin on kõigi meie solidaarne panus vajalik. Need kulud on meil seetõttu, et Venemaa alustas seda agressiooni Ukrainas, ja mida kiiremini nad seal löödud saavad, mida kiiremini sõda lõpeb, seda väiksemad need kulud meile kõigile on. Kui igaüks istub nii-öelda oma nurgas ja Venemaale vastu ei pane, siis võib juhtuda, et ühel hetkel on see õudus meie hoovil, aga seda me kindlasti ei soovi. Mart Mart Helme, protseduuriline küsimus, palun! Ma tahaks tuletada meelde lugupeetud Mart Võrklaevale, et saalis toimuva jälgimiseks ei pea saalis istuma. Meil on kaasaeg, meil on transleeritud see nii raadio teel kui ka telepildi teel. Nii et ma väga hästi tean, mida siin räägitakse ja mida siin ei räägita, ka sel juhul, kui ma ei viibi siin saalis. See on esiteks. Teiseks, kogu see moraali lugemine olukorras, kus erakonna ja valitsuse juht on segatud Venemaaga äri ajamisse, on toitnud Vene sõjamasinat, on kohatu. Ja teha etteheiteid meile, kes me seisame muu hulgas ka Eesti inimeste heaolu eest, on lihtsalt moraalitu. Aitäh! Ma loen selles [küsimuses] protseduurilise küsimuse osaks ainult seda, et vastab tõele, et Riigikogu liikmetel tõesti on oma tubades võimalik Riigikogu istungit vaadata. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Tegelikult on lihtsalt täiesti uskumatu, et te igapäevaselt Eesti inimesi ei aita ega toeta, vaid te kehtestate aina uusi ja uusi makse, et nende elu veel keerulisemaks teha. Ja nüüd te siis ikka aitate kogu aeg kõiki teisi. Mina teen ettepaneku, et seda summat, mis on natuke üle 5 miljoni [euro], võiks ju katta Slava Ukraini, kelle 6,5 miljonit [eurot], mis koguti, ei ole sihtotstarbeliselt

EKRE liikmetele? Sest teie olete need, kes on soovinud Pika Hermanni torni punalippu ja pannud ka maja seinte peale Nõukogude Liidu lipu. On tõestatud, et seda on teie liikmed teinud, ehk ilmselt on vaja teile rääkida, miks on Venemaa ohtlik ja miks on vaja Ukrainat toetada,

Liidu riikidega koos. See, mis puudutab MTÜ‑sid ja nende toetusi Ukrainale, siis loomulikult peaks see raha minema kõik Ukrainale. Kui keegi on kuritarvitanud või seadust rikkunud, siis sellele peavad jõuliselt reageerima

Ma olen nõus poliitdebatiga, aga seda, et kedagi poliitiliselt rünnata, ma arvan, siin ei ole vaja. Siin on vaja sisuliselt rääkida asjadest, ja see käib mõlema poole kohta. Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun! palun! Ma tahaks juhtida tähelepanu, et lugupeetud esineja lihtsalt valetab ja muidugi ka näitab oma ignorantsust. Keegi ei ole tahtnud punalippu Pika Hermanni torni tõmmata. Juhiti tähelepanu, et sinimustvalge lipu all ei saa teha sigadusi, ja see käib teie valitsuse kohta. Sigadusi ei saa selle lipu all teha. Teiseks, kui te ei tee vahet Eesti NSV ja Nõukogude Liidu lipul, siis võtke internetist vastavad leheküljed ja vaadake, mis lipud seal on. Ja see oli protest küüditamise ja küüditajate ja Nõukogude okupatsiooni vastu. Kui te ka sellest aru ei saa, siis võtke kätte mõni kõige lihtsam ajalooõpik, algkooli ajalooõpik, ja tehke endale asjad selgeks. Aitäh! Ma ei loe ka seda protseduuriliseks küsimuseks ja vastan täpselt samamoodi, nagu vastasin rahandusministrile, et sellises

intressimaksesse. Kui kaugele on jõudnud teised riigid nende otsuste tegemisega? Kes on juba kinnitanud selle ja kes on jätnud kinnitamata? Või me olemegi need esimesed pioneerid, kes jooksevad ees, ja kinnitame oma otsuse ära? Aitäh!

Ja loomulikult, me ei tahaks ühtegi kulu teha, aga selle põhjus on Vene agressioon Ukrainas. Ehk me oleme sunnitud seda tegema. Sellele ma juba vastasin, miks on Ukraina toetamine vajalik.Selle

saaks. Ja nii nagu ma ka ütlesin, on need riikide põhjal fikseeritud summad ehk kui keegi jätab selle tegemata, siis see teistele riikidele üle ei kandu. Küll aga

Ukrainat otse väga palju aidanud. Aga nüüd selle teema juurde tagasi tulles. Peaaegu 6 miljonit [eurot] läheb Eesti riigieelarvest nende aastate jooksul ära selle laenu katteks, laenuintresside tagamiseks. Kaja Kallas praegu kinnitab, et Eesti on valmis kaotama juurdepääsu eurorahale. Mingi miljard [eurot] on juba laias laastus läinud Ukraina toetamiseks kõikvõimalikult, nii relvastuseks, humanitaar[abiks] kui ka põgenike vastuvõtmiseks. Mis makse te Eestis inimestele ja ettevõtjatele veel kavatsete sisse seada? Lihtne küsimus: kust see raha tuleb, millega kõike seda tehakse? Aitäh! Aitäh! Kui me räägime nüüd antud eelnõust, siis 5,9 miljonit [eurot] jagub nelja aasta peale ja eks riigieelarvesse tulevad rahad maksudest ja laenudest. Sealt see raha tuleb ja sellega me peame arvestama. Nii nagu ma ütlesin, loomulikult me ei tahaks Venemaa agressiooni kinni maksta, aga kahjuks me peame seda tegema ja eks me teise käega peame leidma ka võimalusi, et Venemaa oma arved lõpuks ise kinni maksab. Aga agressorit tuleb karistada ja seda, keda rünnatakse ja kelle kodus sõda korraldatakse, [tuleb] aidata.Nüüd, mis puudutab seda, mis ka Kaja Kallas ütles, pikas vaates me Euroopa Liidu netomaksjaks saame. Jah, eks see on paratamatus, et

toetuseks toetusrühma Riigikogus. Aga siis meil ei oleks ühtegi Euroopa toetust saada, kui see unistus oleks EKRE‑l täide läinud ja me Euroopa Liidust oleksime lahkunud. Selles mõttes on natukene

ma saan ju aru, mis siin nüüd lahti läheb, aga ma arvan, et ei tõuse ei EKRE ega Reformierakonna reiting selle kukepoksi peale. Kert Kingo, palun, protseduuriline küsimus! Ma tänan. Ma palun teil veel kord ministrile üle korrata, kus ta hetkel asub ja mis selle formaat on. Me ei ole siin "Esimeses stuudios". Aitäh! Minister asub Riigikogu hoones Toompea lossi müüride vahel, aadressil Lossi plats

absoluutselt kõigele, mis on siin suures saalis toimunud või räägitud või mis ettepanekuid on tehtud või mis seaduseelnõusid on siin esitatud või mida iganes. Millise

Kindlasti ma ei hakka rullima mitme koosseisu erinevaid eelnõusid, et anda teile vastust või mitte anda vastust. See ei ole protseduuriline küsimus. Ma saan ju aru, mida te tegelikult tahate küsida, ja need on poliitilised küsimused, mitte protseduurilised. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Lugupeetud Mart Võrklaev! Ei ole vaja lahtisest uksest sisse murda, ei ole vaja ennast teha rumalaks, niikuinii juba oled. Ei ole mõtet rääkida sellest, kuidas on tehtud mingi toetusrühm, mida ei ole tehtud. Ei ole mõtet rääkida sellest, kuidas meie erakonna liige on rääkinud, et ta tahab Vene lippu kuhugi heisata, Pika Hermanni [torni]. Selle sõnumi eest on Kaja Kallas laimu pärast kohtusse kaevatud. Ei ole mõtet valetada ja ennast rumalaks teha jutuga, kuidas meie erakonna liige ENSV lippu lehvitas, nagu oleks see lipu lehvitamine olnud ENSV mingisugune ideoloogiline toetamine. Vastupidi, see oli küüditaja häbistamine.Aga ma tuleksin ikkagi selle teie väite juurde, et karistame agressorriiki sellega, et paneme Eesti inimesed maksma Ukraina võlgu. No see ei ole ju agressorriigi karistamine mitte ühegi nurga alt. See on Eesti inimeste, Eesti maksumaksjate karistamine. Jah, võib-olla aitame Ukrainal seda võlga maksta, aga mitte kuidagi ei karista see Venemaad. Sellist juttu on on piinlik kuulata. Aga nagu öeldud, lahtisest uksest ei ole mõtet sisse murda, rumal olete niikuinii. Aitäh! Ma soovitaksin ikkagi siin saalis viisakuse piiridesse jääda. See, kui me Ukrainat aitame, aitab neil Venemaale vastu seista ja seda sõda võita

… Kui mees lubab ja ei tee, siis eks see näitab tema sõnade väärtust. Aitäh! Ka mina palun, et me säilitaksime viisakuse. Evelin Poolamets, palun, teie küsimus! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Olen nõus, et Ukrainat tuleb toetada, kuid kas teile ei tundu vastuoluline, et ühest küljest me toetame Ukrainat, samas teisest küljest on Eestis rida ettevõtteid, sealhulgas peaministri abikaasa oma, mis oma äritegevusega Venemaal õlitavad Vene sõjamasinat? Aitäh, Aitäh! Mina olen seda meelt, et Venemaa sõjamasinat ei tohi kuskilt otsast toetada ega õlitada, ja seda meelt on olnud ka peaminister. Seda on peaminister ka selgelt öelnud, et siin ei ole

veel leidnud. Aga on selge, et üle Eesti piiride liigub kaupa Euroopast Venemaale, ja kui me tahame olla selles mõttes väga selged ja sirgjoonelised – mis oleks õige, et välistada, et kaup, mis kirjade järgi liigub Venemaalt läbi, võib-olla jääb siiski Venemaale on kõige kindlam need piiripunktid sulgeda. Välisminister on teinud ka Euroopa tasemel sellise ettepaneku. Ma loodan, et see ettepanek leiab Euroopa tasemel heakskiitu. Eesti võiks siin kindlasti olla teenäitaja. Kert Kingo,

Aitäh! Jah, ei ole rahandusminister saladust teinud, et meie riigieelarve on keerulises seisus. Me oleme võtnud endale oluliselt rohkem kulusid peale, kui meil tulusid tuleb. Ja eks me sellega peamegi tegelema. Tänane valitsus on sellega tegelema asunud, kulusid kokku hoidma ja täiendavaid maksutõuse tegema, et me suudaksime oma riiki ülal pidada, et me suudaksime

vajalik. Ehk jah, me peamegi kogu aeg vaatama, et meie tulud ja kulud oleksid tasakaalus. Pikaajaliselt sügavas eelarvemiinuses olles seda kõike, sealhulgas oma püsikulusid, laenuga kattes, tõusevad meie jaoks veel intressikulud.

tehti poolteist aastat peaministri peres Putini Venemaaga äri.Aga ikkagi, te ise ka tunnistasite, et raha tuleb maksudest ja laenudest, ja praegu ütlesite, et tegelikult

inimest võeti Kliimaministeeriumisse tööle, Kliimaministeerium korraldas mingi koolituse 50 000 [euro] eest, mingi rohekoolituse. Kus see kokkuhoiukoht on? Meie küll ei näe. Ma ikkagi küsin: milliseid makse te kavatsete tõsta ja kui suuri laene võtta? Aitäh,

et me reaalselt suudame kokku hoida, mitte ei kirjuta tühjasid ridu riigi eelarvestrateegiasse, nii nagu mõni varasem valitsus. Seda me oleme teinud ja see on nii majandusprognoosist kui ka meie eelarvest näha. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh! No laristamine käib igal sammul. Kui me siin komisjonides istume ja tööd teeme, siis me kuuleme ka ainult ühte nutulaulu selle üle, kuidas raha ei ole, palkasid palkasid tõsta ei ole võimalik, investeeringuid teha pole võimalik ja nii edasi. Mu küsimus on – kuna te meile toote selle suurepärase ja eriti vaesemaid ja maainimesi laostava automaksu –, et millal te ise auto kasutamisest loobute ja millal te hakkate

saalis. Võtate ka kastiratta ja hakkate sõitma oma kodu ja Tallinna vahet ja lapsi viima kooli niimoodi. Kuidas selle kokkuhoiuga ja eeskuju näitamisega on? Aitäh! Aitäh! Jällegi ei puutu see antud eelnõusse. Sealhulgas ei puutu minu isiklik elu teie asjadesse, see on minu isiklik elu ja privaatsus. Ma palun vaikust saalis. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Jätkuks minu esimesele küsimusele ja teie vastusele: kas ei peaks enne Euroopa Liiduga leidma konsensuse ja piirid idavedude suunal täielikult sulgema ja alles siis hakkama Ukraina laene katma, sest praegune tegevus on nagu sõelaga vee kandmine? Aitäh! Ma siiski arvan, et me peame mõlemat tegema. Nii nagu Ukraina sõja esimesed päevad näitasid, oli, ma julgeksin öelda, eluliselt tähtis nende jaoks tolleaegne Eesti ja Euroopa Liidu sõjaline abi, milles Eesti ilmselgelt oli esirinnas,

majandust survestada, et neil võimalikult keeruline oleks ja et nende majandus saaks pihta. Ja need sanktsioonid on ju ka toiminud. Tõsi, need võiks veel tõhusamad olla, aga järjest uusi sanktsioonide pakette Euroopa Liidu tasemel välja töötatakse.

ja tulla selle juurde tagasi siis, kui sõda on läbi ja algab suur ülesehitustöö? Selline suur ülesehitustöö kahtlemata toob kaasa ka majanduslikult

ärme praegu neid intresse võta, lükkame selle edasi sinna aega, kui sõda on läbi? Ja kui oli, siis miks see variant käiku ei läinud? Aitäh! Aga meil on vaja teha mõlemat.

Aitäh, lugupeetud asespiiker! Hea ettekandja! See küsimus, et kas siis pangad ei ole valmis vastu tulema ja intressimakseid peatama, oli Rain Epleri küsimus. Kui ma vaatan neid laenu väljamaksmise tingimusi, kus on väga täpselt kirjeldatud, ja siin on väga ilusasti öeldud, et Ukrainalt nõutakse õigusriigi põhimõtete edasist tugevdamist, hea juhtimistava, pettuse- ja korruptsioonivastaste meetmete rakendamist. Kas intressimaksete puhul on seda jälgitud? On Ukraina liikunud oma sammudega selle hea juhtimistava, korruptsioonivastasuse, õigusriigi põhimõtete tugevdamise [suunas]? Kas sellega on nad edasi liikunud või kuidas sellega on seal läinud? Jah, Jah, antud eelnõu piires mul sihukest andmestikku selle kohta kaasas ei ole, aga kui vaadata, millega Ukraina tegeleb, millised on need sõnumid nende poolt, siis nad on öelnud, et nad sellega tegelevad, ja seda on nende käitumises ka näha. [Neil] on ju suhteliselt jõuline sekkumine ja reaktsioon olnud sellele, kui mingeid korruptsioonikuritegusid on avastatud, ja on ka seal juhtivatel kohtadel inimesi vahetatud. Jah, antud eelnõu piires

Eks te olete muidugi läbikukkunud valitsuse läbikukkunud rahandusminister. Küsimus sellest, kas te sõidate jalgrattaga või ei sõida, puutub asjasse, sellepärast et teil puudub moraalne autoriteet üldse midagi sealt puldist rääkida. Teie erakonna juht ajab äri Venemaal. Teil ei ole vaja tulla meile kõnet pidama Ukraina toetamisest, sest te olete läbi kukkunud selles. Mida te teha tahate? Te tahate Eesti maksumaksjale keerata veel ühe viiemiljonilise käru ja siis tahate sealjuures veel ise õitseda. See ei kuku hästi välja. Teeks ikkagi niimoodi, et ei luba Brüsselis meie raha vasakule ja paremale ära, ja siis tulete siia pulti ja hakkate meile rääkima, kuidas valikut ei ole. Valikut on alati. Laenu anti, intress lepiti kokku, siis tuleb seda maksta. On ju nii? Aitäh! Muidugi on valikut. Siin kuulates teie retoorikat, siis jah, valik ongi see, mida ka teie olete soovinud, et istume siin punalipu all ja

Head ametikaaslased! Juhataja võetud vaheaeg on lõppenud. Ma palun meil kõigil ja ka ministril, et me säilitaksime vähemalt selles debatis lugupidava suhtumise, ja kellegi märgistamine või sildistamine siin ei vii seda poliitilist kultuuri kuhugi paremasse suunda. Teil, Mart Helme, on protseduuriline küsimus. Palun! Jaa, ma tahaksin juhtida lugupeetud esineja tähelepanu sellele, et Mart Helme ei ole kunagi kuulunud komparteisse erinevalt Reformierakonna asutajatest ja ka siin saalis praegu viibivatest mitmetest liikmetest. Mitte kunagi ei ole Mart Helme kuulunud komparteisse ja mitte kunagi ei ole Mart Helme Vene föderatsiooni lipu all teinud Venemaaga äri erinevalt Reformierakonna liikmetest. Jaa, Kõigepealt, ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Ma veel kord ütlen, et mul on juhatajana palve, et need poliitilised debatid pidage sotsiaalmeedias, koridoris.

Aitäh! Tahtsin küsida midagi muud, aga eelmise küsimuse vastus ikkagi pani küsimust muutma. Eile siin lugupeetud härra ministri veteranist erakonnakaaslanegi ütles, et minister ei tohiks ise vastata, sest ta ei saa asjast aru. aru. Minu küsimusest, tundub, ka te aru ei saanud, ja võib-olla on asi selles, et kas äkki ka Euroopas on kolleegid aru saanud, et te olete selline, nagu Lõuna-Eestis öeldakse, ull veli, et teiega ei olegi mõtet arutada. Minu küsimus oli: kas on arutatud, et need intressimaksed ajatada ja tulla nende juurde tagasi siis, kui sõda on läbi? Sellisel juhul ei oleks praegu vaja võtta näiteks meil lisakohustusi eelarvesse ja me saaks tulla intressimaksete juurde tagasi siis, kui sõda on läbi, algab Ukraina ülesehitus, millega kaasneb ka majanduskasv, ja saaksime rääkida nendest intressidest siis. Aitäh! Ka minu palve oleks jääda viisakaks ka isiklikul tasemel. Aga ma vastasin sellele küsimusele, et laen ongi võetud teadmisega, et neid intresse me peame hakkama tagasi maksma. Sest kui sa võtad laenu, siis kes neid intresse kannab?

siin tükk tühja tüli. Aga minu küsimus on teie enda poolt sisse toodud teema kohta: Eesti kaitsmise vajalikkus ja nii edasi. Väga tõsised ja õiged sõnad. Ma küsiksin: millised on teie enda konkreetsed panused sellesse? Nagu ma aru saan, Rahandusministeerium ei toetanud suurtükiväe asendust. Milline on teie isiklik panus? Olete kuskil reservväelane, olete Kaitseliidu liige või midagi taolist? Aitäh! Aitäh! Ma ikkagi täpsustan seda eilset maksujuttu. Minu vastus maksu mittetõusmise kohta puudutas tulumaksu, kus tööjõumaksud langevad. Seal ei olnud mitmuses, et maksud ei tõuse, vaid see puudutas ainult tulumaksu. Siin on jäänud kuidagi valesti kõlama või levitatakse seda mingil muul põhjusel niipidi. Mis on Eesti riigi panus või ka Rahandusministeeriumi

eelmisel aastal juba enne suure agressiooni algust ja suvel said tehtud täiendavate kaitsekulude katmiseks. Need said tehtud tulenevalt Kaitseväe juhataja soovitusest, mida täpselt Eesti kaitsmiseks täiendavate vahenditena vaja on, mida soetada vaja on. Rahandusminister ei tea täpset tehnika- või laskemoonanimistut, aga seal sai lähtutud Kaitseväe juhataja soovitusest. Nüüd, riigieelarves

suve alguses neid maksuotsuseid pidime tegema.Mis puudutab minu isiklikku panust, siis ei, Kaitseliidus ma ei ole, küll olen läbinud kohustusliku ajateenistuse.

otsustada], kas ja mida anda. Ma alustaksin sealt algusest, kus oli väide, et muidu te hakkate ka mind ründama või solvama. Seda kõike on siin saalis täna korduvalt tehtud ja varem ka, selles ei ole midagi uut.

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Mina tahaksin hea meelega küsida sisulise küsimuse, aga ma pean enne seda küsima [ministrilt] teise küsimuse. Kuidas peaks teie arvates teostuma meie poolt see teie palve jääda isiklikul tasemel viisakaks, kui te ise käitute elementaarse autundeta, elementaarse tõe austuseta ja osutate meile kui inimestele, kes ihalevad, või minule konkreetselt kui inimesele, kes ihaleb näha Pika Hermanni tornis lehvimas punalippu? Kuidas see peaks teostuma, kuidas see peaks võimalik olema? Mida te meilt palute? Samahästi võiksin mina hakata teile osutama kui pedofiilile näiteks. Kas see oleks kuidagi lugupidav toon, kuidas me teineteisega peaksime rääkima siin, mingit diskussiooni pidama? Minu konkreetne küsimus ongi teile: kas te peate mind silmas selle isikuna,

arvestades tänast situatsiooni, kus pangad on teeninud hüperkasumeid seoses euribori tõusuga, kas olete pidanud läbirääkimisi näiteks just seoses Rain Epleri küsituga – mitte ainult ajatada neid intresse, aga võib olla ka, et pangad tuleksid vastu ja vähendaksid intresse? See oleks nende solidaarne panus agressioonivastasesse võitlusesse.

Jaa, ma küsin siis ühe küsimuse, mida ma mõtlesin sisulises plaanis küsida, olgugi et teiesuguste isikutega ei peaks üldse midagi rääkima. Küsimus seisneb selles, et kuidas saab teie hinnangul Eesti Vabariik võtta endale kohustuse hakata maksma teiste riikide võetud laenude intresse, kui omaenda rahva ees seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks väidetavalt ei ole raha ja selle tõttu te vastupidi valimiste eel väidetule olete asunud tõstma peaaegu kõiki olemasolevaid makse ja kehtestama veel uusi. Kas te tõesti ei näe siin kontseptuaalset vastuolu? Kas ei ole nii, et ennekõike peaks suutma täita omaenda rahva ees seadusest tulenevad kohustused ja siis, kui jääb vahendeid üle, saab aidata teisi, või on teil mingisugune teistsugune riigi käsitlus? Aitäh! Ma ka enne tegelikult vastasin sellele, et ega me keegi ei tahaks ju teha täiendavaid kulutusi selle pärast, et Venemaa on otsustanud minna ühte riiki, iseseisvat riiki ründama. Me oleme selles olukorras ehk paratamatus olukorras, kus selleks, et näidata Venemaale koht kätte, et tagada see, et Ukraina võidaks selle sõja, et ka sõja ajal oleks seal inimestel elamisväärsed tingimused nii palju, kui on võimalik, peame me Ukrainat toetama, selleks et kaotaja oleks Venemaa. Kui me siin jääme ükskõikseks, siis kahjuks saab Venemaa ainult hoogu juurde. See on see põhjus ja loomulikult on see meie riigile täiendav kulu ja kogu seda raha võiks kasutada otseselt Eesti riigi ja Eesti inimeste hüvanguks, aga Ukraina toetamine on kaudselt samamoodi ikkagi meie riigi julgeoleku eest seismine, pigem tegelikult päris otseselt, sest meie ühine huvi on see, et Venemaa selle sõja seal kaotaks. Loomulikult me oleme keerulises olukorras. Meil on vaja nii-öelda ehitada oma riiki, meil on majanduslangus, kus me peame ise toime tulema, aga samal ajal me ei saa jääda kuidagi ükskõikseks ega öelda, et me ei saa toetada riiki, kes on sõjas ja kes selgelt seisab meie väärtuste eest nii nagu meie nende eest. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selles lepingus on sees järgmine punkt. Iga toetaja vastutab täielikult ja individuaalselt kohustuste eest, mille ta on rahalist toetust käsitleva lepingu alusel võtnud. Ja nüüd tuleb eriliselt huvitav koht. Eelkõige ei nõuta toetajalt, et ta peab kompenseerima teise liikmesriigi suutmatust täita oma rahalist osalust. See tähendab seda, et tegelikult on lepingusse sisse toodud võimalusena ka liikmesriigi suutmatus täita oma kohustust. Mind huvitab praegu see, et kas Eesti, arvestades praegust rahalist seisu, on suuteline suuteline täitma oma rahalist kohustust. Ja kui sellest ei piisa, kas selleks on vaja veel täiendavaid makse teha? Ja kui on vaja makse teha, siis millised teil praegu plaanis on, et seda lepingulist kohustust täita? Aitäh, Aitäh! Ma oma ettekandes ka ütlesin, et see punkt, mida te lugesite, tähendabki seda, et iga riik – nüüd, kui Riigikogu on selle otsuse heaks kiitnud – saab sõlmida intresside tasumise lepingu ja vastutab oma osa eest. Kui keegi riik ei ole suuteline oma osa maksma, siis selle eest ei vastuta teine liikmesriik. [Vastus küsimusele], kas Eesti riigil on võimekus oma intressimakse maksta, on jah – see võimekus on meil olemas. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mina küsisin konkreetse küsimuse: kas selleks on vaja ka uusi makse kehtestada? Sellele küsimusele jättis lugupeetud

istungi juhatajal sellest protseduurireeglist kinni pidada. Aitäh! Ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Ma palun saalis vaikust, saalis on liiga suur lärm. Aitäh, minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed, kolleegid! Rahanduskomisjon arutas antud eelnõu selle aasta 25. septembril oma istungil. Istungil osalesid peale rahandusministri ka Rahandusministeeriumi ametnikud: Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Martin Põder ja nõunik Riina Laigo.

Minister selgitas, et Ukrainat toetatakse, sest ta vajab tuge, ja komisjoni liikmed osutasid sellele, et Ukraina toetamine on osa kollektiivsest kaitsest ning siseriiklikku erinevust ei peaks selles küsimuses olema. Komisjon langetas konsensuslikult otsused: võtta eelnõu päevakorda täna, 10. oktoobril, määrata juhtivkomisjoni esindajaks minu, Maris Lauri, ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Nagu öeldud, otsused olid konsensuslikud, hääletusel ei osalenud Siim [Pohlak].

lükata. Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Nägime siin suurepärast näidet poliitilise kultuuri edendamisest valitsuse liikme poolt. Jaburad, laimavad, loosunglikud süüdistused ja piiripealne sõim Riigikogu liikmete suhtes, kelle küsimused või seisukohad ei meeldi valitsusele. Suurepärane riik, suurepärane valitsus! Tahaks muidugi kõigepealt üles lugeda [need], kellel siin punalipuihalus kuskil hinges on. Ikkagi Reformierakonna kandvad jõud on vanad kommunistid: Rait Maruste, Siim Kallas, Andrus Ansip, Jaak Jõerüüt ja Väino Linde, meil siinsamas kolleegid, Klaassen – kõik vanad EKP, kompartei liikmed. Mina ei tea, kuidas neil selle lipu ihalusega on, aga ajalugu on selge. Käesolev hetk on samuti selge. Praegune hetk on ju selline, kus on Vene föderatsiooni lipu ihalus. Peaminister Kaja Kallas ja tema abikaasa teenivad Venemaal raha Ukraina sõja ajal. Rahandusminister Võrklaev ütleb, et tema moraalne kompass on ikka sama. Kaja Kallas ütleb ka, et tema moraalne kompass on ikka sama. Me peame siit saama teha ainult ühe järelduse, et see moraalne kompass ütleb, et venelastega võib äri teha isegi sel ajal, kui venelased tapavad Ukrainas lapsi, naisi ja kõiki, keda kätte saavad. See moraalne kompass ongi kogu aeg selline olnud. Raha tuleb ju teenida, mis siis, et laipade arvelt. Lihtsalt sellises olukorras ei sobi hästi tulla siia kõnet pidama sellest, kuidas toetate Ukrainat. Te ei toeta Ukrainat, te toetate Vene sõjamasinat. Kõik muide, kogu koalitsioon käendab seda poliitiliselt, käendab oma vait istumisega, käendab vereraha teenimist Venemaal. Nii et seda juttu ei ole mõtet meile tulla siin rääkima. Teil muidugi kunagi ei ole piinlik. Vasakpoolsetel ja liberaalidel ei ole ju südametunnistust, aga võiks olla. Nüüd selle konkreetse eelarve juurde. Ei tea, kas nutta või naerda või saata teise klassi või kuidas sellega peaks edasi minema, kui Mart Võrklaev ütleb, et tänane valitsus vähendab makse. Õigemini täpsemalt, kui minna lauset eksegeetikaga uurima, siis vähendab maksukoormust oli see ütlemine. See väide on tuletatav teooriast, et tänase valitsuse käe all hakkab Eestis majandus kasvama, ja tänu sellele, et SKP kasvab, proportsioonis maksulaekumised ja maksulaekumised suhtena SKP‑sse on tulevikus väiksemad. No eks me oleme näinud seda majanduskasvu siin viimased kuus kvartalit: Euroopa kõige pikem majanduslangus, kõige sügavam majanduslangus, kõige kõrgem inflatsioon. See on selle valitsuse majandus‑ ja rahanduspoliitika otsene otsene tagajärg. Ja kui näen, siis usun, et Eestis hakkab Reformierakonna juhtimisel majandus kasvama. Aga praegu on fakt see, et maksukoormus tõuseb ja tõuseb muide ka seesama tulumaks, mille kohta Mart Võrklaev üritas meile selgeks teha, et see langeb. Ei, ei, tulumaks ka tõuseb. Tõuseb juriidilise isiku tulumaks, tõuseb füüsilise isiku tulumaks, tõuseb käibemaks, tõuseb aktsiisimaks kütusele, tõuseb aktsiisimaks alkoholile, tõuseb aktsiisimaks tubakale ja hasartmängule. Lisaks sellele tõusevad trahvid. Lisaks sellele tõusevad keskkonnatasud ja muud riigilõivud. On plaanis suhkrumaks ja on plaanis pööraselt jõhkra arvega arvega automaks. On ära kaotatud kodualuse maa maksuvabastus, laste eest maksusoodustus vanematele, abikaasade ühisdeklaratsioonist saadav tulumaksusoodustus. Kõik need on maksutõusud, kõik see on maksutõus. Ja siis, täiesti süüdimatu näoga siit puldist pannakse meile kelbast, et valitsus langetab makse. Kes saab tõsiselt võtta sellist seltskonda? Kes saab tõsiselt võtta, ükskõik, mida räägib meile Mart Võrklaev? Ma ei tea ühtegi inimest, kes saab seda tõsiselt võtta. Või Kaja Kallast samamoodi. Konkreetselt selle eelnõuga seoses. Euroopa Liit otsustas Ukrainat toetada: toetab otse rahaga, toetab laenudega. Ka Eesti riik on otsustanud Ukrainat toetada, toetab otse rahaga, toetab relvaabiga, toetab humanitaarabiga, toetab sellega, et maksab kinni siia tulnud nii-öelda ukrainlaste pensionid, arstiabikulud, koolituskulud, laste kooliskäimise kulud, pluss veel nende majutuskulud, kõikvõimalikud muud asjad. Väga suured summad, sajad miljonid on Eesti maksumaksja võtnud enda kanda, sellepärast et sel ajal, kui Kaja Kallas ajab äri Venemaaga, on vaja saada ka vastu rinda taguda ja öelda, et meie toetame Ukrainat. Aga Euroopa Liit annab oma katlast Ukrainale raha, sellel on oma intress. Selle intressi võiks Euroopa Liit üldse peatada, nii nagu ta tegi, muide, ükskord Kreekaga, intressimaksed ajutiselt peatati. Pärast, kui läks paremaks, hakati uuesti intressi maksma. Ei! Selle asemel lepitakse kuskil Brüsseli koridoris kokku, et meie maksame kinni selle intressi. Me ei aita sellega kuidagi Ukrainat selles mõttes, et me ei aita karistada Venemaad. Me karistame Eesti inimesi, sest me anname raha Brüsselile, mille peaks teenima Brüssel Ukraina laenu teenindamisega. Me karistame Eesti inimesi. See, milline karistus Eesti inimestele on Reformierakonna ikke valitsus, on lihtsalt mõõtmatu. See jutt, kuidas peab ka sõja ajal kuidagi Ukrainas elada saama … Varsti ei ole võimalik enam Eestis elada. See ei ole muide meie sõda ka. Nii nagu Iisraeli sõda ei ole meie sõda ka. Meie oleme selgelt väljendanud, kelle poolt me oleme, keda me toetame, mis on õige, mis on vale, aga see ei ole meie sõda ka. Jumal tänatud, Eestis ei ole praegu sõda! Ja me ei pea võtma kõiki kohustusi. Väike Eesti ei pea üleval pidama kõiki maailma raskustes olevaid kohti, kõiki maailma muresid ära lahendama Eesti maksumaksja kulul. Nii et meie ei ole nõus sellega, et veel üks 5 miljonit võetakse Eesti inimeste taskust, sest just nimelt selliste kulutuste tõttu on olnud meil vaja tõsta käibemaksu, tulumaksu, aktsiisimakse, trahve, lõive, suhkrumaksu, automaksu,

Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti 200 fraktsiooni esindaja Igor Taro. Palun! [istungi] juhataja! Head kolleegid! Ukraina abivajaduse põhjuseks on Venemaa agressioon. Venemaa on algusest peale lootnud, et liitlased ei tule Ukrainale appi, [Venemaa] võtab selle riigi üle ja seejärel võtab ette järgmise tüki, on see siis Moldova, Läti või Eesti. Ukraina majandus on sõjalise agressiooni tõttu kukkunud umbes poole võrra. Meie kohus on aidata Ukrainal liitlasena vastu pidada, et Venemaa ei saaks oma tahtmist, saaks karistatud ega tuleks järgmistele naabritele, sealhulgas meile, kallale. Majandusabi on vähim, mida suudame Ukrainale praegu anda. Hoides Ukraina majandust kokku kukkumast, vähendame ka põgenikevoolu, mida osa siinolijatest on pidanud suureks probleemiks. Valdav osa ukrainlastest ei soovi oma kodudest lahkuda ja naaseb sinna esimesel võimalusel. Selleks peame praegusel raskel perioodil neid toetama, et Ukraina saaks riigi toimimiseks baasfunktsioone täita. Reservväelased kõigist fraktsioonidest saavad väga hästi aru, et igasugune sõda enda territooriumil on alati kulukam kui mujal peetav sõda. Ukraina maksab enda ja Venemaaga piirnevate riikide vabaduse eest praegu oma inimeste elude hinnaga. Majanduslik abi on vähim, mida saame omalt poolt nii nende kui ka enda heaks teha. Aitäh!

Head ametikaaslased, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku, mis on järgmine. Nad teevad ettepaneku Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Ukraina laenu intressikulude katmine" eelnõu 258 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

teise päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas" eelnõu 259 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahandusminister Mart Võrklaeva! Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Antud eelnõuga teeme ettepaneku suurendada Eesti Vabariigi osalust Euroopa Nõukogu Arengupangas 9 872 000 euro ulatuses. Nimetatud summast moodustab sissemakstav kapital 2,78 miljonit [eurot] ning sissenõutav kapital 7 miljonit [eurot]. Otsuse vastuvõtmisel võtab Eesti Vabariik kohustuse maksta

Euroopa Nõukogu Arengupanga kapitali tõus on kajastatud riigieelarves finantstehinguna real "Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes ning rahvusvahelised osalused". Aitäh!

pikemas perspektiivis toob, missugused on need kalkulatsioonid. Kas me hakkame saama sealt mingeid dividende või tuleb meil tulevikus veel rohkem osalust suurendada või missugused on meie väljavaated selle eelnõuga seoses? Aitäh! Aitäh! Euroopa Nõukogu Arengupank on sotsiaalse suunitlusega pank, mille eesmärk on anda laene näiteks töökohtade loomiseks, vähem arenenud regioonides madala sissetulekuga kodanike eluasemete ja sotsiaalse infrastruktuuri ehitamiseks. See pank on panustanud järjestikustes kriisides, näiteks COVID‑i‑pandeemia puhul, rändekriisi puhul, Ukraina põgenikega seotud kulude katmisel, ja on ka mitmeid … Jah, ka Eesti riik on saanud sealt mitmel korral laenu, kui nüüd konkreetselt rääkidagi kõige suuremast, siis COVID‑i‑pandeemia [ajal] 200 miljoni ulatuses. Aga tegemist on ikkagi jällegi sellise ühistegevusega rahvusvahelises vaates, kus abi saavad need, kellel parasjagu kõige rohkem seda vaja on. Kert Kingo, palun!

kodanike eluasemete ja sotsiaalse infrastruktuuri ehitamine ja muu seesugune, aga siin on ka lause, et panga kapitali suurendusega kasvavast laenuvõimest võib kasu saada ka Eesti, kui leitakse mõlemapoolseid huvipakkuvaid projekte. Minu küsimus on nüüd selles, kas Eestil

Euroopa Nõukogu Arengupank on sotsiaalse suunitlusega pank, aga teatavasti on panga esmane ülesanne ikkagi äriline. Ja te ütlesite, et ka Eesti on sealt laenu saanud ja see võimalus on ka tulevikus. Kui selle [panga] suunitlus ei ole äriline, vaid sotsiaalne, siis mis tingimustel see pank laenu annab? Kas intressid on erakordselt madalad? Kuidas on selle panga kasumlikkus tagatud sellise sotsiaalse suunitluse

institutsiooniga. Eesti sai Euroopa Nõukogu täisliikmeks 1993. aastal ning ühines Euroopa Nõukogu Arengupanga eelkäija Euroopa Nõukogu Sotsiaalarengufondiga 1998. aastal. See sotsiaalarengufond loodi 1956. aastal Teise maailmasõja järgsete rändeprobleemide leevendamiseks. See ei olegi klassikaline pank, vaid see täidabki neid

Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Tõepoolest on siin loetletud: Eestile antud laenu projekt, kuus projekti – 290 miljonit [eurot]. Kõik see nõuab ka intresside maksmist. Ja eelmine punkt oli meil päevakorras intresside maksmine. Aga see selleks. Kas meil on tulevikus lootust veel kord saada sealt näiteks tagasi makstavat intressi? Kui suureks me praeguse osaluse sinna enda jaoks kinnitame? Maksed on nelja aasta jooksul, aga kui pikaks ajaks see osalus sinna jääb? Aitäh! See osalus jääb meile nii kauaks, kuni see pank tegutseb.

See pank, nagu ka siin materjalidest näha, annab nii laenu kui ka toetusi. Siin on ära toodud need projektid, kus me oleme laenu võtnud ja mille jaoks toetust saanud. Aga minu küsimus on selline tulevikku vaatav: millised

mingite eesmärkide elluviimiseks või toetust küsida? Võib-olla lühidalt kirjeldate, et mis meie RES‑i raamistikus järgmise nelja aasta plaan suhtes selle Euroopa Nõukogu Arengupangaga on. Aitäh,

eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eelnõu järgi on Eestil võimalus suurendada oma osalust panga kapitalis 9 872 000 euro ulatuses. Kas te võiksite selgitada, kuidas on kujunenud just selline summa?

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Enne päris täpset vastust ei saanud. Kui me nüüd räägime, oletame, et juhuslikult see laen ka saadakse ja kui näiteks juhuslikult ikka veel on reformierakondlik, rahvast vaenav valitsus võimul, siis kas on lootust, et see valitsus suunab selle raha Eesti oma inimeste heaolusse ja nende elutingimuste parandamisse? Aitäh! Tänane valitsus teeb kõik oma otsused selleks, et Eesti elu edasi viia ja et see oleks meie Eesti inimeste jaoks. Aitäh!

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Siin seletuskirjas on öeldud, et kui mõni liikmesriik kapitalitõusus ei osale, siis osalusprotsent – Eesti oma –, kas väheneb või suureneb sõltuvalt. Kas teil on juba teada, kas kõik liikmesriigid osalevad, või kui kaugel on teistes liikmesriikides need otsuseprotsessid? Aitäh,

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud vastaja! See, et Eesti Pank oma kohustustega toime tuleb, seda me nägime, kui Siim Kallase raamatu väljaandmisel reformierakondlasest kirjastuse kirjastuse omanik sai 5000 euro võrra rikkamaks. See on loomulikult Eesti Panga otsene ülesanne ja ta tuleb selliste asjadega toime.Aga mu küsimus on: kuna see on sotsiaalse suunitlusega pank – meil oli juttu eelmise eelnõu puhul Ukraina nende laenuprotsentide kustutamisest –, kas oleks mõeldav meie demograafilist olukorda arvestades, et me saame sellest pangast ka selliseid vahendeid, et meie noorte perede kodulaenude intresside kustutamine läheks riigi ülesandeks? Aitäh, Aitäh! Ma arvan, et see on eeskätt poliitiline otsus, ja siis saab tegeleda sellega edasi, kust see raha leida. Aitäh! Aitäh! Hea minister, teie vastused on üsna-üsna-üsna kummalised. Te räägite, et Eesti on saanud sealt abi. Tegelikult me ei saa mitte abi, vaid meil on olnud võimalus sealt laenu võtta. Nii et siin on väga-väga kardinaalne erinevus. Sellega seoses ma tahaksingi küsida teilt, sest te ei ole vastanud varasematele küsimustele: kui suur on see laenuprotsent, mida me oleme pidanud maksma? [küsimus]: kui me oleme läbi osaluse panga omanik, kui suur on see osa või summa, mida me nende intresside

Rain Epler, palun! Aitäh! Ma ikkagi küsiksin natuke selle panga tegevuse ja põhimõtete kohta selles valguses, et me oleme osanikud ja oleme osalust suurendamas ja lisaks on eelarveprotsess meil just käivitunud ja RES on kokku pandud. Küsimus, mida te võiksite avada: kuidas see pank seni ajaloos intressituluga on käitunud? Kas seda kuidagi jagatakse tagasi omanikele vastavalt proportsioonidele või kasutatakse seda panga järgmiste projektide finantseerimiseks? Kas sellel pangal on ka erakordsed tulud olnud seoses sellega, et intressimäärad on väga palju tõusnud? Ja kui osanikud on sealt mingeid tulusid [saanud], siis mis need numbrid umbes meie RES‑is järgmise nelja aasta jooksul on, mille puhul me näeme ette, et need tuluna meie riigieelarvesse laekuvad? Aitäh!

Siin selle otsuse rakendamise kuludes on ilusti välja toodud, et võib kaasneda rahaline kohustus Eestile,

Ja siis võib-olla selgitate, mida see viimane lause tähendab, et eeldatavad tulud on peamiselt mittevaralist laadi? Kas see on lihtsalt mingi moraalne tugi või mis asi see võib olla? Aitäh! Ma täpsustan ikkagi selle ära, et ainult juhul, kui juhatajate nõukogu otsustab CEB tegevuse lõpetada ja panga likvideerida ning CEB-l jääb üles täitmata kohustusi, võib tekkida meile sealt täiendavaid kohustusi. Mitte muul juhul. See on siin tekstis ka selgelt kirjas. Aitäh! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Mul on üks väike täpsustav küsimus selle seletuskirja kohta. Siin räägitakse sellest, et CEB laenu võib saada nii liikmesriik kui ka liikmesriigi juriidiline isik. Kas siinjuures mõeldakse Euroopa Liidu liikmesriike või siis neid, kes on aktsiaid ostnud ja sissemaksu teinud, kes on pangaomanikud, nagu meie praegu siin mingisuguse teatud protsendiga [oleme]? Aitäh! Minu teada ei ole seda ei liikmesriigiga ega omanikeringiga piiratud, see õigus peaks olema ka teistel riikidel, kui pangaga kokkulepe saavutatakse. Aitäh! Minu teada palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Eesti riik saab laenu võtta teatavasti ju paljudest pankadest, see ei tähenda, et peaks olema selle panga omanik. Minu küsimus on selline: miks me peame olema selle panga omanik? Kas see toob meile mingit tulu? Kas raskel ajal on vaja suurendada osalust pangas? Jah, ma julgeksin öelda, et see on nii, nagu ma ütlesin, et see on on selline ühisprojekt, et me oleme Euroopa Nõukogu täisliige ja siis ka Euroopa Nõukogu Arengupanga liige. See on ikkagi ühistöö. Siis võiks küsida, et milleks me ühte, teise või kolmandasse rahvusvahelisse organisatsiooni kuulume. See on selline ühistegevus, ja nagu

ja siis teooria sinna juurde on, et me saame kas soodsalt laenu või pärast äkki hakkame isegi tulu teenima. No tulu teenimisest ei ole mõtet rääkida, pole kunagi kusagilt neist tulu teeninud, need on kõik heategevuslikud asjad põhimõtteliselt. Kui me nüüd seda raha sinna sisse ei paneks, vaid otse ise ära kulutaks omaenda vajadusteks, siis kui palju võtaks aega, et me sellesama summa teeniksime kuidagi dividendi, omanikutuluna tagasi? Kas meil ei oleks ratsionaalsem see summa kulutada praegu ikkagi ise niisama ära, selle asemel, et oodata, et 30 aasta jooksul teenime dividendidega sama summa tagasi, et jube kasulik tehing äkki?

Juba selle panga ajalugu on see, et see loodi migratsiooniprobleemide lahendamiseks. Kunagi, pärast Teist maailmasõda oli kõik arusaadav. Aga praegu, kui me vaatame, et Rootsis on varsti sõjavägi tänaval, sõjaväega sõlmitakse kokkuleppeid, et kuidagi kontrollida massiimmigratsiooni tagajärjel tekkinud lausa ühiskondlikku rahutust, gängisõdasid.

pank ei ole oma algsest eesmärgist hoopis vastupidise sihi võtnud, et ta tekitab probleeme selle migratsiooni mahitamisega võib-olla? Ma tahaksin teada, kas selliseid kahjulikke migratsiooniprojekte, nagu on Rootsis,

Kas kaaluti sellist asja ka, et me ei suurenda oma osalust? Nahaalselt öeldes, kellele see nüüd väga korda läheb, kas me oleme seal 0,00 ühtpidi või 0,00 osanik? Tulu niikuinii ei teeni, teeme, jah, rahvatantsu, koos oleme, mingit suurt euroasja ajame, immigratsiooniasja ajame. Aga kui me jätaks selle sissemaksu maksmata, siis meil oleks olemas raha, et maksta Ukraina võlaintressid ära ja pool jääks veel endale kulutada. Palju mõistlikum. Või on ikkagi niimoodi, et Brüsselis löödi nipsu seal Ecofinis ja öeldi, et kõik peavad maksma ja teie võti on siin ja hakake maksma? Aitäh! Eks see kaalumine meil siin käibki. Valitsus on toonud oma ettepaneku ja Riigikogu teeb lõpuks otsuse, kas sellega liituda või mitte. Aitäh! Eks see kaalumine Aitäh, lugupeetud juhataja! Mina vaatan siin, et suurima osalusega on pangas Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia 16,72% – ja siis tulevad Hispaania, Türgi. Ja ma kuidagi nagu mõistan, et nendel suurema SKP‑ga riikidel on ka suurem osalus. Balti riikide võrdluses on Eestist väiksem osalus Leedul ja suurem Lätil.

Anti Poolamets, palun! Te mainisite õigesti, et ta lahendab migratsiooniga seotud probleeme, aga elu on näidanud, et teie liberaalidest kaasvõitlejad igal pool süvendavad neid probleeme. Ja Rootsi-sugune riik on juba täielikus kriisis, julgeolekukriisis. Üks asi on see üleskutse. Te võiksite igal pool selliste asjade eest seista, näiteks, et kõik need arengupangad ja muud organisatsioonid aitaksid hoopis illegaale välja saata. Konkreetsem küsimus ongi: kas sellistele projektidele ka raha antakse? Mitte sissetoomiseks, vaid väljasaatmiseks, näiteks. Euroopa on illegaale paksult täis, tagasi ei saadeta kedagi. Paneks sinna 20–30 miljonit liikmesriigi peale ja elu läheks paremaks. Aitäh! Nagu ma vastasin, et selle ülesanne on nende probleemidega tegeleda. See, millised meetmed täpselt on, sõltubki konkreetse riigi murest ja projektist. Aitäh! Protseduuriline küsimus, Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Teatavasti siin nii kevadistungjärgul kui ka nüüd sügisel on aeg-ajalt ikka, eriti koalitsioonisaadikud tõstatanud küsimusi sellest, kas Riigikogu teeb tööd või ei tee, ja ka diskussiooni kvaliteedi kohta on arvamust avaldatud. Teie olete väga pikaajalise kogemusega siin Riigikogus ja kui te nüüd olete kuulanud seda, minu arust väga sisukat küsimuste ja vastuste seeriat siin, kuidas teile tundub, kas see panga asi on saanud tunduvalt selgemaks nüüd Riigikogu liikmetele ja avalikkusele? Ja kas teie hinnangul see on olnud kvaliteetne? Et me saaksime oma tegevust kalibreerida ja

valitsuse liikmed vastavad neile parimal võimalikul moel, nii nagu küsijad küsivad. Head ametikaaslased, nüüd on seis selline, et Riigikogu kõnetoolis on rahandusminister.